možete vidjeti da ono što

Poštovane zastupnice i zastupnici dobro jutro. Kao što smo najavili počinjemo sa točkama dnevnog reda koje ćemo temeljem prijedloga Odbora za financije objediniti ako se naravno vi s time složite. Dakle imamo tri točke to su Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. i projekcija za 2025. i 2026., Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. i Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2024. godinu. Jesmo li suglasni s time? Ako jesmo hvala vam. Prije nego što krenemo samo jedna obavijest, dakle ovo je nadam se zadnji puta da radimo po našem starom modelu podnošenja amandmana. U dogovoru sa Ministarstvom financija HS bi trebao idući proračun koji ćemo raspravljati i izglasati do kraja ove godine napraviti na način da primijenimo sustav e-amandmani, dakle bit će lakše i vama i službama. A o tome će vam Ministarstvo financija vrlo uskoro predstaviti taj program, predlažem evo ministar je ovdje da danas kroz dan dogovorimo jedan tehnički sastanak između predstavnika Ministarstva financija i klubova zastupnika kako bi vam u potpunosti pojasnili proces koji će se dogoditi i nadam se da ćemo uspješno to provesti pri donošenju proračuna za 2025.g.. Tako ministre molim vas onda da suradnike uputite na klubove zastupnika i da se dogovorimo oko toga. E sad idemo na raspravu kao što sam i najavio tri su točke: - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu; - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. godinu, drugo čitanje,

Kod donošenja državnog proračuna primjenjuju se odredbe čl. 211. i 212. Poslovnika HS-a. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Konačni prijedlog zakona raspravljat ćemo sukladno odredbama poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za ratne veterane, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za pravosuđe i Odbor za obranu. Rasprava o izmjenama i dopunama proračuna provest će se u skladu s odredbama čl. 41. st. 1., 2. i 3. Zakona o proračunu, pa podsjećam da čl. 41. st. 1. Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun ili financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna ne smije mijenjati predviđeni manjak odnosno višak utvrđen u prijedlogu državnog proračuna ili financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Nadalje, čl. 41. Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o prijedlogu državnog proračuna i financijskog plana izvanproračunskog korisnika te da ti prijedlozi ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza. Odredba čl. 212. poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima izmjenama i dopunama proračuna u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave pa vas izvješćujem da ćemo se izjašnjavati o amandmanima u srijedu 16. listopada 2024., a glasovat ćemo o proračunu u petak 25. listopada. Imamo prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru financija Marku Primorcu nekoliko zahtjeva za stankom, prvi na redu kolega Troskot. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. 2016.g. kada je u proračunu RH bilo duplo manje sredstava nego što imamo danas za 1% su bili veći rashodi odnosno troškovi države odnosno investicija u demografiju. Danas kada imamo duplo više sredstava u proračunu RH kada su se povećali troškovi državi za duplo smanjeno je ulaganje u demografiju koja nam je najbolnija točka danas. Najbolnija točka našeg gospodarstva, našeg projiciranja, planiranja, strategije bilo šta što se veže državu je demografija smanjena investicija u najvažniji segment našega društva. Prije godinu dana Povjerenstvo za fiskalnu politiku je izašlo sa službenim izvještajem da je na polugodištu država ostvarila višak skoro godinu dana, više od godinu dana od tog izvještaja mi se nalazimo na milijardu i 200 milijuna manjka pa se postavlja pitanje, na temelju čega smo došli do tih brojaka? Jel to zapravo trošak parlamentarnih izbora i troška države koji se povećava u udjelu BDP-a? I upravo to Povjerenstvo za fiskalnu politiku je upozorilo u službenom izvještaju koliko je opasno kada se u zemljama koje su naši izvoznici događa već recesija i u ovim globalnim sukobima i globalnim stvarima koje se događaju oko nas, povećanje udjela država smanjuje manevar za bilo kakvu intervenciju u slučaju bilo kakve ili ekonomske ili ratne krize, a koliko je Proračun RH nerazborit

Gordan (HDZ)** …vrijeme je, vrijeme je isteklo. Ono što vam je bitno to recite prije, a ne kad istekne vrijeme. Idemo dalje, stanka je odobrena, kolega Paus izvolite. Evo tražim stanku u ime Kluba IDS-a, ali i u ime 7.693 građana koji su imenom i prezimenom potpisali peticiju da tunel Učka bude besplatan. Evo ministar će već danas imat priliku ispraviti ovu veliku nepravdu ako prihvati naš amandman. Dakle, nama je neprihvatljivo da se ovim rebalansom proračuna skida sa stavke za Bina – Istru milijun i 120 tisuća eura, otprilike upravo onoliko koliko je dovoljno da se naši građani do kraja godine voze tunelom Učka besplatno, a istovremeno se povećava stavka za pomoć BiH za program odnosno za potporu Razvoja prometne integracije i povezanosti BiH. Pa valda ćemo prije riješiti problem povezanosti povezanosti i integracije prometne u RH između dviju regija RH, dakle Istre i Primorsko-goranske regije koju najviše koriste naši građani. Mislimo da je to pravedno. Kada naši građani svakodnevno idu u bolnicu, na posao, kada idu u školu, kad idu podsjetiti svoju rodbinu to čine tako da plate tunel Učka. Dakle podsjetit ću, besplatan je Krčki most, besplatan je tunel Sv. Ilija, a cestarina kroz tunel Učku je 12 puta skuplja nego cestarina za bilo koju dionicu hrvatske autoceste po kilometru. Mislimo da to nije pravedno, mislimo da to nije fer i stoga ću vam g. ministre danas uručiti preko 7.600 potpisa naših, naših građana, a da ih vi sukladno općem upravnom postupku predate vašem kolegi Butkoviću, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Sada će govoriti kolegica Marković, izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a. Isto tako u ime svih otočana i svih putnika trajektima Jadrolinije u stanci želim upozoriti da se u ovom prijedlogu rebalansa proračuna sa stavke sigurnost plovidbe skida 2,8 milijuna eura. S ove stavke se skida ovoliki iznos u situaciji kada je u nacrtu završnog izvješća o provedenoj istrazi samog Ministarstva pomorstva navedeno da nije uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću unutar Jadrolinije. Da podsjetim, dana 11. kolovoza radi neadekvatnog broda i pada rampe život su izgubila tri člana posade, nacrt je jasno pokazao zašto je do te tragedije došlo. Nakon toga smo bili svjedoci kontinuiranog pada rampe, kvara brodova, sumnjivih nabavaka i sve ono što smo problematizirali u razdoblju iza nas. Evo jučer je ponovo pala rampa i nama je neprihvatljivo, kaže se kao srećom nije bilo ozlijeđenih, što ćemo kod svakog pada rampe očekivati da neko izgubi život, da neko nastrada kod svakog uplova i isplova trajekta i nama je neprihvatljivo da se u ovom prijedlogu rebalansa ovaj iznos sa ovako bitne stavke skida i moj amandman će ići u tom smjeru. Također ono što zahtijevamo i svi mi otočani i svi mi koji se koristimo trajektima Jadrolinije da se napokon flota modernizira da imamo sigurne trajekte, a nama se ne gleda vaš obračun unutar HDZ-a i to preko leđa Jadrolinije, otočana i svih putnika na trajektima Jadrolinije. Stanka je odobrena. Kolegice Mrak-Taritaš izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Pred nama je rebalans proračuna, nema nekakvih velikih iznenađenja i nikog od nas nije iznenadilo način na koji je rebalans napravljen iz jednostavnog razloga što su određeni novci već potrošeni, pa smo sad tu tu samo napravili usklađenja. Ne iznenađuje nas ni to što su velika povećanja vezano uz plaće, velika povećanja uz subvencije vezano za energente, ali postoje dvije stvari koje nas iznenađuju i postoje dvije stvari na koje trebamo ukazati i na koje ćemo cijelo vrijeme ukazivat. Jedna stvar je financiranje odnosno ulaganje u demografiju. Mi smo odnosno odlučili ste da imamo Ministarstvo demografije, kad ste već odlučili da imamo Ministarstvo demografije onda bi jedna pristojna država vidjela kroz svoj rebalans proračun i sredstva koja se daju za tu demografiju. Recimo jedna od stvari koja bi bila izuzetno a to je potpomognuta oplodnja gdje bi trebao biti zapravo cijeli proces financiran besplatno za sve građanke odnosno za sve građanke RH. Druga stvar koja nas iznenađuje i koja će nas cijelo vrijeme iznenađivati, a to su smanjenja vezana uz infrastrukturu. Puna usta su nam i u kampanjama i u programima ulaganja u željeznice. Puna usta su nam toga da su željeznice budućnost i to ne samo jednu godinu već ja bih rekla to se već i 10-tak godina računa, ali kad dođemo do proračuna odnosno do ovog rebalansa onda vidimo i da je na ovom rebalansu kad je riječ o željeznici smanjena ulaganja za 33 milijuna eura. Dakle s jedne strane imamo povećanja vezana uz održavanje nekakvog javnog servisa, ali s druge ulaganje u infrastrukturu nam svake godine sve više i više šteka, hvala lijepo. Stanka je odobrena. Kolegice Jeckov izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo pokušali odgonetnuti zbog čega usporavaju realizaciju projekata koje se odnose na vodno gospodarstvo, gospodarenje otpada otpadom, prometni projekti zbog čega je manje sredstava za projekte pripreme osnovnih škola za jednosmjensku nastavu, zajmove malim i srednjim poduzetnicima, ulaganja u područja istraživanja i razvoja. U svim ovim područjima očekuje se smanjenje sredstava. Nas u Klubu zastupnika SDSS-a zanima posebno dio koji se odnosi na smanjenje sredstava kada su u pitanju, kad je u pitanju vodno gospodarstvo i infrastruktura imajući u vidu činjenicu da još uvijek postoje područja naseljena pripadnicima nacionalnih manjina koja nemaju ni vodu, pitku vodu za piće,

najavljeni sustav e-amandmana. A kada govorimo o rebalansu proračuna pa sva rasprava o proračunu o rebalansu proračuna ne samo da je rasprava o upravljanju financijama države već je to i politički čin, pa kako ne podržavamo rad ove Vlade tako nećemo podržati ni ovaj rebalans, ali evo da kažem nekoliko ipak riječi. U ovom rebalansu vidimo da se ponavlja obrazac i prethodnih proračuna, rast rashoda bez ikakvih naznaka ozbiljnijih strukturnih reformi. Svjedočimo proračunu još jednom koji ne donosi reforme u ključnim područjima poput zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, lokalne samouprave. Stranka Centar evo već dugo upozorava evo mi ovdje i kao klub da su ove reforme nužne za dugoročno održiv sustav. Želim se posebno isto tako osvrnuti na stavke koje se tiču znanosti i obrazovanja jer je upravo to područje koje osigurava budućnost zemlje. Dok s jedne strane vidimo povećanje rashoda ono uglavnom nažalost ide samo na povećanje plaća, a ne i na povećanje ulaganja ono što nam dugoročno bi nam donijelo prosperitet, a to je istraživanje, razvoj, digitalizaciju. Smanjenje sredstava za istraživanje i razvoj u vrijeme kad je inovacija ključ za konkurentnost i gospodarski rast ne samo da je razočaravajuća već je i štetna za budućnost. Ako želimo uhvatiti korak s razvijenim zemljama Europe moramo ulagati više, a ne manje u znanost i inovacije. Centar i klub stranke Centar i Nezavisne platforme Sjever ne može podržati rebalans koji zanemaruje budućnost, zanemaruje obrazovanje, zanemaruje znanost jer ulaganja u ove sektore nisu trošak već investicija u našu budućnost.

na jednu eklatantnu činjenicu, a to je da svako prosperitetno društvo i svaka prosperitetna država u temeljima svojim ima znanost, obrazovanje i kulturu. U ovom rebalansu proračuna kao što smo dosada i u svim proračunima dosada nažalost morali se suočavati sa potpunom nesviješću o toj krucijalnoj činjenici za svako društvo. Kultura je vrlo rijetko tema u ovom saboru, još rjeđe je tema stanki ili neka bitna tema o kojoj će saborski zastupnici raspravljati, čak i govoriti u slobodnim govorima. Ja danas želim upozoriti na jedan segment kulture. Prije svega želim reći da je konačno doći vrijeme i trebalo je doći puno ranije da se za kulturu, znanost i obrazovanje izdvaja daleko više novaca. Umjesto da se pred izbore baca lova sa lopatama ja mislim da je puno važnije za Hrvatsku da se ulaže u one temelje koji će nam garantirati prosperitet, prije svega znanost, kultura i obrazovanje. I sad ću specifično ovaj puta ću odabrati hrvatski film

Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi ukazao na pozitivna očekivanja u 2024. na temelju kojih je izrađen rebalans ovog državnog proračuna. Dakle, očekuje se rast BDP-a od 3,6%, stopa inflacije pada na 3%, rast zaposlenosti od 3%, rast bruto plaća od 14,7%. Prihodi po ovom rebalansu proračuna rastu za 1,8 milijardi eura, ali rashodi isto tako rastu međutim znatno manje za 976 milijuna eura što ukupno smanjuje deficit države u odnosu na izvorni plan od 838 milijuna eura. Isto tako, ukupni dug opće države po ovom rebalansu pada ispod 60% što je prvi put nakon 2010. godine pada na 28,9% BDP-a. Važno je naglasiti još da i svi, sve obveze koje se preuzete 7 paketom mjera su obuhvaćene ovim izmjenama, a to je zadržavanje niskih cijena energenata i zaštita najranjivijih u društvu. Kad slušam ovdje da od 2016. nešto nismo dobro napravili onda mislim da treba naglasiti da je upravo ova Vlada i vlade prije nje HDZ-ove u kontinuitetu 8 godina dobro upravljala financijama i kroz Covid krizu i kroz energetsku krizu i prilikom obnove zgrada od potresa, a najbolji pokazatelj toga je upravo A kreditni rejting koji nam je dala kreditna agencija. Prema tome, imamo kontinuitet dobrog upravljanja financijama i jako dobre pokazatelje koje bi si priželile i mnoge druge zemlje EU. Hvala. Ima li još zainteresiranih? Ako nema napravit ćemo stanku do 10 sati i 5 minuta i samo bih želio naglasit da ćemo danas radit dok ne završimo, dakle ne do pola 8 nego proračun ćemo završiti do kraja. Evo vidimo se onda u 10 sati i 5 minuta.

STANKE U 10,05 SATI Poštovani zastupnici, nastavljamo s radom, pa pozivam potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca da predstavi Prijedlog rebalansa proračuna, a i ujedno ostale dvije točke da kaže nekoliko rečenica, izvolite.

poštovani predsjedniče HS, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog rebalansa državnoga proračuna za 2024.g. i to prijedlog rebalansa državnoga proračuna koji je izrađen slijedom makroekonomskih projekcija i fiskalnih projekcija Vlade odnosno Ministarstva financija za 2024.g.. Dakle, kada izrađujemo proračunski okvir, kada izrađujemo proračun ili prijedlog rebalansa proračuna prije svega moramo voditi računa o makroekonomskim okolnostima koje uzimaju u obzir gospodarski rast, inflaciju, zaposlenost i općenito rast plaća. U tom smislu dozvolite da vas izvijestim kako je po novim projekcijama, revidiranim projekcijama Ministarstva financija odnosno Vlade stopa gospodarskoga rasta, realnog gospodarskoga rasta za 2024.g. 3,6%, dominantno pogonjena rastom domaće potrošnje, rastom investicija kako u državnom odnosno javnom sektoru tako i u privatnom sektoru. Stopa inflacije projicira se do kraja godine, dakle na prosječnoj godišnjoj razini od 3% dakle dolazi do usporavanja inflatornih pritisaka kojima svjedočimo već godinu i pol dana najmanje, dakle od studenoga 2022. kada je inflacija bila na vrhuncu kontinuirano bilježimo smanjenje inflatornih pritisaka i projekcija je da će u 2024.g. prosječna stopa inflacije biti 3%. Isto tako projiciramo i snažan rast dalje zaposlenosti, dakle rast zaposlenosti 3%. U tom smislu ističem kako Hrvatska ima nikada veću zaposlenost i nikada manju nezaposlenost u svojoj povijesti, dakle imamo preko milijun i 700 tisuća zaposlenih osoba, oko 80 tisuća nezaposlenih i naravno da je takva situacija na tržištu rada dakle velika potražnja za radnicima rezultirala i rastom plaća, projiciramo dakle rast bruto plaća od 14,7% u 2014.g.. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što rast plaća naravno se odražava i na rast prihoda od poreza na dohodak kojim se pune proračuni jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, ali isto tako i doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinosi za zdravstveno stanje odnosno poboljšava se održivost našega i mirovinskoga i zdravstvenoga sustava. Što se tiče fiskalnih pokazatelja planiramo povećanje prihoda proračuna u iznosu od jednu milijardu i 800 milijuna eura, dakle novi rebalansirani proračun u odnosu na inicijalni izvorni plan za 2024.g. i time se povećavaju prihodi dakle sa izvornog plana koji su bili 28 i pol milijardi eura na 30 milijardi i 300 milijuna eura. Isto tako povećavaju se i rashodi državnoga proračuna, ali dozvolite da u smislu prihoda istaknem samo najvažnije komponente, dakle prihodi od poreza rastu sa 16,1 milijardu na 17,2 milijarde eura, doprinosi rastu sa 4,5 na 5 milijardi eura, dakle rebalansirani proračun u odnosu na inicijalni plan 2024.g., rastu neznatno i prihodi od imovine, kao i ostali prihodi, dakle sve su to komponente koje pridonose rastu prihoda i za koje smo sada posebno nakon što je završila turistička sezona mogli sa puno većom sigurnošću projicirati što će se dogoditi i do kraja godine. Što se tiče rashoda, rashodi rastu za 976 milijuna eura, dakle sa inicijalnih 32 milijarde i 600 milijuna eura rastu na 33 milijarde i 600 milijuna eura. Rashodi po pojedinim stavkama, ja ću to proći kratko u nastavku da znate o čemu se radi, kumulativno rastu i više dakle u odnosu na inicijalni plan koji je bio predviđen za 2024.g. došlo je do povećanja određenih stavki u ukupnom iznosu kumulativno od oko 2 milijarde eura, međutim isto tako su i pojedini resori u većoj ili manjoj mjeri uspjeli preraspodjeljivati sredstva, mijenjati dinamiku financiranja pojedinih projekata i činiti određene uštede gdje je uštedama internim ostvareno oko milijardu i 60 milijuna eura, pa zbog toga je ukupan kumulativni neto efekt rasta rashoda od svih stavki povećanja i stavki smanjenja 976 milijuna eura. Što se tiče povećanja rashoda dozvolite da prođem kratko kroz najznačajnije stavke povećanja rashoda. Prije svega osvrnut ću se na naknadu za troškove energije na temelju mjera Vlade, tu dolazi do povećanja rashoda u odnosu na inicijalni plan za 2024.g. od 604 milijuna eura. U tom smislu volio bih istaknuti kako ovdje nije došlo do stvarnog novčanog tijeka u smislu realizacije ovih rashoda, radi se o obračunskim kategorijama. Naime, država je kao što znate s ciljem kompenzacije HEP-u za razliku u cijeni energenata koja je je osigurana hrvatskim kućanstvima i našim građanima i onih troškova proizvodnje i dobave električne energije dakle proizvodnoga miksa Vlada je kompenzirala jedan dio isporučivanjem odnosno davanjem tzv. dioničarskoga zajma HEP-u, riječ je o 400 milijuna eura i sa te osnove je Vlada isto tako imala potraživanje za taj dioničarski zajam. Istovremeno je HEP od Vlade imala potraživanje u istom iznosu od 400 milijuna eura kada govorimo samo o ovoj komponenti za nadoknadu troškova energije, pa je došlo de facto do prijeboja tih potraživanja odnosno nije došlo do nikakvog novčanog tijeka, novčani tijek se je dogodio ranije, ali je u ovom smislu to trebalo prema nacionalnoj metodologiji evidentirati kao rashod u ovoj godini i isto tako jedan dio je nešto više od 100 milijuna eura prebijeno sa HEP-om s osnove s osnove klirinškoga duga, dakle ovo je po nacionalnoj metodologiji rashod u ovoj godini, prema ESA metodologiji, onoj metodologiji koju izvještavamo prema Europskoj komisiji, to je metodologija koja se temelji na obračunskim načelima, tu toga rashoda nema, zato su one stavke koje de facto ispravljaju rezultat koji ćete vidjeti na kraju po nacionalnoj metodologiji u odnosu na ESA metodologiju. Rashodi za zaposlene rastu 574 milijuna eura, dakle u iznosu, u odnosu na inicijalno planirane proračunom za ovu godinu. Radi se o naravno reformi plaća u javnome sektoru, ali jednim dijelom i preuzimanju općih bolnica, tako da sa osnova i povećanja broja zaposlenih općenito rastu plaće. Sanacije štete od potresa 178 milijuna eura, socijalne pomoći i naknade dakle govorimo o inkluzivnom dodatku, zajamčenoj minimalnoj naknadi, statusu roditelja njegovatelja, kao i naknadi za smještaj u udomiteljskoj obitelji, radi se ponovno o onim mjerama Vlade za zaštitu obitelji i za zaštitu kućanstava i građana uslijed poremećaja na tržištu energenata. Tu su povećani rashodi u iznosu od 154 milijuna eura, dakle radi se o onim mjerama Vlade. Uplata u proračun EU raste 76 milijuna eura, nabava vojne opreme 65 milijuna eura, znate da Ministarstvo obrane ima ambiciozan plan kada govorimo o ulaganjima u obranu, dakle i u infrastrukturu i općenito nabavku materijala, ali i dostizanje naravno onoga kriterija da se u obranu ulaže 2% BDP-a, tako da u tom smislu je povećano izdvajanje i za nabavu vojne opreme. Ulaganja u željeznički sektor 52 milijuna eura dakle to je povećanje u odnosu na inicijalni plan. Demografske mjere, i o njima je bilo već nešto riječi danas ujutro, dakle dodatni rodiljni dopust i fiskalna održivost vrtića ukupno povećanje 38 milijuna eura. Ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi 15 milijuna eura i potpora Županijskim upravama za ceste, što je posebno važno za jedinice lokalne i regionalne samouprave 11 milijuna eura. Kada govorimo o uštedama po ministarstvima, te uštede su ukupno ostvarene u iznosu od milijardu i 60 milijuna eura. Najviše ušteda ostvareno je na pozicijama rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 288 milijuna eura. I kao što znate nije bila riječ o nekakvom rezanju prava, kresanju prava, smanjivanju prava već naprotiv o povećavanju i o indeksaciji mirovina koja je iznosila u 2023.g. oko 14% dakle povećanje mirovina, isto tako u 2024.g. 11%, 7,5% je bilo samo zadnje ovo povećanje, zadnja indeksacija, međutim projekcije i planovi Ministarstva financija, ali i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike bili su takvi da se očekivala nešto veća indeksacija s obzirom na inflaciju i rast plaća, a isto tako očekivala se i intenzivnija dinamika ostvarivanja nekih drugih socijalnih prava koja se, za koja se podnose zahtjevi dakle bilo je očekivanje da će se podnijeti oni većom značajnom intenzivnijom dinamikom. Ministarstvo financija je ostvarilo uštede od 257 milijuna eura, dominantno su tu rashodi za kamate, ali i neki drugi rashodi. Znate da smo izdavanjem državnih obveznica i trezorskih zapisa dakle vrijednosnih papira namijenjenih građanima uspjeli malo i promijeniti dinamiku na financijskim tržištima i općenito kada govorimo o zaduživanju države ostvariti određene uštede odnosno povoljnije uvjete zaduživanja, ali isto tako i uključit jedan širok krug dionika na tržište javnoga državnoga duga, kao i na svakom drugom tržištu, što je više tržišnih dionika to su marže, cijene ili kako god hoćete troškovi manji, pa u tom smislu isto tako smo ostvarili i uštede za državu, ali i veliku korist za naše građane jer je samo kroz ova 2 izdanja narodnih obveznica i 4 izdanja trezorskih zapisa oko 200 milijuna eura kamata koje bi bile isplaćene financijskim institucijama preusmjereno hrvatskim građanima kako bi povećalo njihov realni dohodak i njihovu kupovnu moć. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uštedjelo je 82 milijuna eura, Ministarstvo gospodarstva 70 milijuna eura, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 57 milijuna eura, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 43 milijuna eura, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 41 milijun eura i molim vas da to raščistimo nije riječ o nikakvom smanjenju investicija u obrazovanje i znanost, riječ je o dinamici projekata koje se provode određenom dinamikom, provode se postupci javne nabave, otvaraju se ti, ta dokumentacija natječajna i u skladu sa dinamikom koju je moguće realizirati do kraja godine nismo čekali i nema potrebe da čekamo kraj godine kako bi radili određena usklađivanja i konstatirali kako imamo deficit nego što smo planirati nego to možemo deklarirati već sada jer imamo de facto 2 mjeseca do kraja godine i znamo kako će se te investicije realizirati. Ministarstvo zdravstva je uštedjelo 38 milijuna eura, Ministarstvo obrane 36, dakle imamo povećanje na Ministarstvu obrane recimo ali i uštedu istovremeno, dakle to to je važno da razumijemo. Deklarirali smo u smislu povećanje rashoda ovih 2 milijarde sve povećanja na svim stavkama, a onda isto tako i sva smanjenja na svim stavkama kada govorimo o uštedama. Dakle, neto efekt je bio povećanje rashoda ali slijedom ušteda nisu rasli ti rashodi dinamikom kojom bi rasli da nisu da nije dolazilo istovremeno i do ušteda odnosno preraspodjele sredstava na pojedinim pozicijama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 34 milijuna eura, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 33 milijuna eura, Ministarstvo turizma i sporta 26 milijuna eura, milijuna eura, MUP 19 milijuna eura, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 11 milijuna eura, Ministarstvo kulture i medija 10 milijuna eura, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 7 milijuna eura, Ministarstvo hrvatskih branitelja 6 i Ministarstvo demografije i useljeništva 2 2 milijuna eura, dakle ukupno milijarda i 60 milijuna eura. Sa povećanjem prihoda, ali i rashoda državnoga proračuna, konačna rezultat kada sučelimo prihode i rashode, prihode u iznosu od 30,3 milijarde i rashode u iznosu od 33,5 milijardi eura dolazimo do ukupnoga manjka na državnome proračunu od 3 milijarde i 254 milijuna eura što je 3,9% BDP-a. Isto tako, očekujemo višak izvanproračunskih korisnika u iznosu 22 milijuna eura i višak na razini jedinica lokalne samouprave i regionalne, dakle riječ je konsolidiranoj lokalnoj državi ovdje očekujemo višak od 312 milijuna eura. Jako je važno da je uslijed porezne reforme i izmjena koje su stupile na snagu od 1. siječnja, a podrazumijevale su i ukidanje prireza uz povećanje autonomije jedinica lokalne samouprave porastao prihod jedinica lokalne samouprave, govorimo primarno o porezu na dohodak u skladu i sa našim očekivanjima, a naravno dinamikom na tržištu rada u smislu povećanja zaposlenih ali i plaća. Tako da će jedinice lokalne samouprave dati pozitivan doprinos rezultatu na razini opće države. Opći proračun će dakle biti u manjku prema našim projekcijama 2 milijarde i 920 milijuna eura što je 3,5% BDP-a i sada tranzicijom od nacionalne metodologije prema ESA metodologiji temeljem obračunskih stavki koje sam vam maloprije pojasnio, neke od njih, dolazimo do konsolidiranog manjka na razini opće države u iznosu od 2 milijarde i 200 milijuna eura odnosno ukupno 2,6% BDP-a. Je li sve u redu? Je. Dakle, 2,6% je konsolidirani manjak na razini općega proračuna prema ESA metodologiji. U skladu sa tim manjkom i sa povećanjem BDP-a u realnom smislu očekujemo naravno i smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u. Očekujemo da će se taj udio smanjiti na 58,9% i time će Hrvatska po prvi puta u povijesti biti u situaciji da zadovoljava u potpunosti fiskalne kriterije iz Maastrichta, dakle imat će po prvi puta i deficit na razini opće države prema ESA metodologiji ispod 3% i javni dug ispod 60% BDP-a što su naravno prepoznale i rejting agencije koje su Hrvatskoj dodijelile povijesno visoki kreditni rejting. Naravno na svima nama je da sada radimo da taj rejting u konačnici osjete naravno i svi naši građani. U smislu javnoga duga kada govorimo o njegovom relativnom udjelu u BDP-u, uglavnom se taj relativan udio koristi kako bi se usporedio javni dug pojedinih država pa možemo reći kako je uz zadovoljavanje kriterija iz Maastrichta Hrvatska trenutno država koja ima ispod prosječno visok javni dug. Dakle, na razini EU je je prosjek 82,9%, prosjek europodručja je 90% udjela javnoga duga u BDP-u, Hrvatska ima trenutno 60%. Dakle, postoje države koje imaju puno, puno veći javni dug od RH. Iznad prosjeka su primjerice Portugal, Belgija, Španjolska, Francuska, Italija, Grčka, dakle sa udjelima od preko 100% BDP-a. Isto tako kada govorimo o manjku proračuna na razini opće države 2,6%, dakle to je u granicama kriterija iz Maastrichta, ali postoji čitav niz država koje imaju veće deficite na razini opće države. Dakle, prosjek EU i prosjek eurozone je 3%, Hrvatska je na 2,6 ima doslovno 2, 4, 6, 8, 10-ak država koje imaju veći deficit od prosjeka tako da i u tom smislu možemo naravno biti ponosi. Govorilo se nešto i o mjerama i općenito strukturi fiskalne politike koja bi trebala biti takva da u situaciji gospodarskog rasta bude razborita i ostavlja određena sredstva i određene mogućnosti za situacije nepredviđene posebno kada to bude vrlo vrlo izazovno, a očekuje se i usporavanje gospodarskog rasta u pojedinim državama vanjskotrgovinskim partnerima, našim posebno. Dakle, tu imamo u vidu naravno da moramo razboritom fiskalnom politikom ostavljati mogućnost da država reagira intenzivnije u situaciji eventualnih kriza i zbog toga upravo i imamo ovakav proračun odnosno rebalansirani proračun i smanjujemo relativan udio našega javnoga duga u BDP-u. Dakle, Hrvatska ima snažnu fiskalnu poziciju i spremna je reagirati ukoliko to bude potrebno snažno dakle i u budućim razdobljima. Mi imamo pred sobom i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnoga proračuna RH za 2024. godinu. Što se tiče toga zakona mijenja se planirani iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala i planirani iznos tekućih otplata glavnica državnoga duga što je iskazano u računu financiranja. Dakle, novi planirani iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu smanjuje se za 2 milijarde i 200 milijuna eura i može se provesti do ukupnog iznosa od 5,6 milijardi. Isto tako planirani iznos tekućih otplata glavnice državnoga duga povećava se za 1,2 milijuna eura i može se provesti do ukupnog iznosa od 3,9 milijardi. Planirani iznos kada govorimo o izvanproračunskim korisnicima, zaduživanja izvanproračunskih korisnika povećava se za 315 milijuna eura i iznosi ukupno 648 milijuna eura. Ovdje je bitno istaknuti kako se s obzirom na očekivanu ubrzanu dinamiku provedbe pojedinih projekata na razinama jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave Zakonom o izvršavanju proračuna mijenja i ograničenje, ono kumulativno ograničenje zaduživanja JLS. Ono je Ono je bilo utvrđeno na 5% prihoda poslovanja svih JLS zajedno, ono se sada povećava na 6% kako to ograničenje ne bi predstavljalo i značajnu poteškoću u smislu zaduživanja s ciljem provedbi investicijskih projekata JLS, dakle to kumulativno ograničenje postoji kako bi država mogla razborito planirati i voditi svoju fiskalnu politiku, kako bi imala pod kontrolom kumulativno zaduživanje na lokalnoj razini, povećanje sa 5% na 6% je nešto što u ovom trenutku smatramo da je s obzirom na dinamiku provedbe tih projekta i očekivanja za zaduživanje JLS do kraja godine razborito. Isto tako u ovom dijelu želim istaknuti kako prihvaćamo nomotehnički amandman Odbora za zakonodavstvo i dozvolite mi da još jednom se osvrnem na amandmane odnosno našu aplikaciju za e-amandmane s obzirom da neće biti vjerojatno prilike slijedeći puta odnosno slijedeći puta će već svi trebati usvojiti operacije i procedure rada na novoj aplikaciji. Mi smo dosada kao što vi jako dobro znate amandmane te podnosili odnosno vi ste ih podnosili na način da ih podnosite u papirnatom obliku onda su to stručne službe sabora izrezivale, slagale su knjigu amandmana prema klubovima itd. i tu je naravno već sa aspekta saborskih zastupnika postojao značajan napor koji se trebao ulagati u podnošenje amandmana, međutim još je veći napor ja bih se usudio reći bio u Ministarstvu financija gdje su kolegice i kolege te amandmane ponovno izrezivale i slagali su ih prema ministarstvima koja bi se onda morala očitovati na te amandmane isto tako provjeravati da li je zbroj na amandmanima u smislu povećanja i smanjenja prihoda i rashoda s obzirom da moraju biti amandmani deficit neutralni da li je taj zbroj ispravan, pa je dolazilo i do velikog broja tehnički neispravnih amandmana. Ja ću vam samo reći kako je na državni proračun recimo za 2023.g. podneseno 435 amandmana i to je trebalo doista u kratkom roku obaviti ovaj tehnički zahtjevan manualan posao koji uključuje i zbrajanje, ali i izradu i razrezivanje i spajanje ponovno te knjige. U tom smislu ističem kako je Ministarstvo financija iniciralo već krajem 2022.g. izradu aplikacije za podnošenje amandmana koja bi omogućila zapravo korištenjem elektroničke aplikacije podnošenje tih amandmana na način da se saborski zastupnici registriraju putem vjerodajnica i da mogu de facto u padajućem izborniku odabrati pojedino ministarstvo, pojedinu aktivnost koju mogu smanjiti ili povećati, a isto tako se automatizmom provjerava i zbroj svih tih stavki, tako da ukoliko je amandman tehnički neispravan de facto će saborski zastupnik biti odmah upozoren da je neispravan, pa da može doraditi ono što je potrebno doraditi i imat će jednu, jedan mali prostor u kojem će moći svaki zastupnik i obrazložiti taj svoj amandman, na kraju će trebati naravno amandman isprintati, ali će obrazac već biti popunjen, sve će biti pred ispunjeno, trebat će ga samo de facto na kraju potpisati i odnijeti u nadležne službe, ali naravno da ćemo i taj proces s vremenom pojednostaviti. Nama će to naravno biti u ministarstvu biti puno lakše jer će se i sva nadležna ministarstva moći očitovati o tim amandmanima dakle moći će vrlo jednostavno upisati svoje komentare i moći ćemo tu knjigu vrlo jednostavno onda i isprintati. Dakle aplikacija je izrađena, mi ćemo pomoći svim zastupnicima, ispričavamo se ako će to stvarati bilo kakvu poteškoću, sigurni smo da je ovo veliki iskorak u smislu digitalizacije i pojednostavljenja procesa, dakle to je bilo iskorak u interesu vjerujem svih nas, ali naravno da ćemo biti na raspolaganju i organizirati posebne radionice gdje ćemo svima u potpunosti sve prezentirati kako bi taj postupak bio svima naravno što jednostavniji i što bezbolniji. Evo, hvala vam lijepo, toliko od mene za uvod, sada sam naravno otvoren i za sva vaša pitanja, replike, hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniku i ministru, možete i odavde ili s mjesta, kako više želite, kako vam više odgovara. Imamo 45 replika, prvi na redu je kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Evo da ministar dođe, poštovani ministre vjerujem da svi koji su slušali ovo vaše izvješće su zadovoljni i mogu biti veseli i sretni. Ako pogledamo da Hrvatska ne samo 14 kvartala za redom ima gospodarski rast nego ima jedan od najsnažnijih gospodarskih rasta i da je iznad prosjeke i EU i europske zone, ako pogledamo da je stopa inflacije najniža od 2021., javni dug dakle ispod svih kriterija koji se traži i sve ostalo što ste rekli, to je nešto što smo dugo, dugo, dugo vremena čekali, ali to je prije svega rezultat vas, vaše Vlade i vaših djelatnika i ja vam na tome čestitam. Međutim moje pitanje ide u smjeru što to znači za naše građane, što to znači konkretno vezano za njihovu potrošnju, vezano za njihova zaduživanja, vezano za kupovinu, za prehranu, vezano za energente i što oni na temelju ovoga vašega izvješća mogu očekivati? Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče, pa naravno što je država snažnija, što ima veće prihode, što je fiskalna pozicija bolja to je u stanju i snažnije reagirati u slučaju potrebe. Mi smo pokazali kako smo paketima mjera koje smo osiguravali u smislu borbe protiv učinaka inflatornih pritisaka, ali povećanih cijena energenata uspjeli pomoći naravno redistribuirajući sredstva svih hrvatskih građana, proračunska sredstva onima koji su najugroženiji i kroz osiguravanje stabilnih povoljnijih cijena energenata, ali isto tako i kroz isplatu pomoći kroz pakete mjera dakle onima koji su najugroženiji, osobama sa najnižim mirovinama, primanjima koja su takva da primaju minimalnu zajamčenu naknadu ili neka druga prava ostvaruju koja ostvaruju oni kojima je najveća potreba. I ne samo to nego smo omogućili naravno s obzirom na dobru fiskalnu poziciju i povećanje plaća i povećanje mirovina i trudit ćemo se naravno tu politiku provoditi i dalje. Hvala. suverenisti)** Poštovani ministre evo kako komentirate činjenicu da unatoč naj… jednoj od najviših stopa inflacije prvenstveno prehrambenih proizvoda na području EU u zadnje 2 godine od nekih 27% i da upravo zbog te inflacije se proračun puni više nego očekivano imamo i dalje deficit od preko 3 milijarde eura. I unatoč tome što po prvi put padamo ispod 60% udjela javnog duga u BDP-u građani to u svakodnevnom životu ne osjete. Slažete li se vi sa činjenicom koju je neki dan izjavio premijer Plenković da Hrvati nikad nisu bolje živjeli jer ako Hrvati tako dobro žive ne znam zašto onda svakih nekoliko mjeseci dajete milodare hrvatskoj sirotinji prvenstveno umirovljenicima i slažete se s izjavom evo i kolege Mažara da su oni koji su čuli vaše izvješće veseli i sretni. Ne znam koliko je veseo i sretan onaj koji živi sa 400 eura mirovine ili onaj koji radi za 800 eura mjesečno. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče, pa ja neću komentirati tuđe izjave, ali volio bih kada bi se manje orijentirali na populizam ovdje u Hrvatskome saboru jer ovakve, ovakva nagađanja i konstatacije da pitate vjerujte mi u bilo kojoj državi članici EU ili svijeta pa i najrazvijenijoj da li su ljudi zadovoljni, da li je Vlada mogla učiniti više svi bi vam rekli da su nezadovoljni, da je uvijek Vlada mogla učiniti više, da uvijek oni koji teško žive da bi trebali još bolje živjeti i s time se naravno slažemo i mi. Ali mislim da je širenje pesimizma u svakom smislu neodgovorno i kada pogledate kako ljudi žive u drugim državama. Ja recimo u Hrvatskoj nisam vidio prosjake po cestama, nisam vidio ljude da spavaju na ulici, nisam vidio ljude koji su kao beskućnici bauljaju okolo, a to je recimo prisutno, prisutno u drugim državama članicama ne znam ako odete do Bruxellesa ili do Pariza ili do Londona vidjet ćete jako puno takvih ljudi. Dakle, moramo činiti više naravno za sve naše građane, ali govoriti da je ovo nedovoljno je ja mislim neprimjereno. Hvala.

premijera Plenkovića kako Hrvati nikad bolje nisu živjeli. A prosjaka u Hrvatskoj poštovani ministre nije bilo ni u doba Domovinskog rata kada je bilo najteže pa bi bila najveća sramota da ih ima sada. jedan Pariz gdje je ne znam koliko stotina tisuća migranata ušlo u samo nekoliko zadnjih godina i broj prosjaka u Parizu sa brojem prosjaka u Hrvatskoj je uistinu smiješno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček dobivate opomenu, bila je to replika ne povreda Poslovnika. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je Članak 238., ovo je stvarno jedna nevjerojatna uvreda svim hrvatskim građanima od strane ministra koji teško žive. Rekao je da nema u Hrvatskoj prosjaka, nema beskućnika na Dan beskućnika evo kad naš kolega Miletić ovdje u Hrvatski sabor Hvala kolega Grmoja./… Ne kolegice i kolege danas zaista je kolega Miletić organizirao ovdje dolazak grupe beskućnika jer danas je Dan beskućnika i naravno da tim ljudima moramo posvetiti posebnu pozornost. Činjenica je da ih u Hrvatskoj ima značajno manje nego u drugim zemljama, ali isto tako da takvi ljudi postoje i kod nas i država treba sa svoje strane učiniti ono što može da ih bude što manje. Tako da razumijem ovaj reakcije ali držimo se teme i budimo realni kada procjenjujemo kakva je situacija danas u Hrvatskoj, a ona je zaista značajno bolja nego u mnogim državama o kojima smo nekad govorili kao o uzorima za našu državu. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. 238., gospodin Pavliček stvarno mislim ne znam uopće šta bi rekao na vaše izjave, ko posvoduša znate ono sve znate, sve želite ništa ne razumijete. A vi gospodine Grmoja da ste imali takvu dobru ideju pa još bi bili u Metkoviću. Vi ste po cijeloj Hrvatskoj na izborima osim u vašem Metkoviću jer ste dole prepoznati kao takav destruktivac.

Dakle, imamo 45 replika molim vas kroz replike i kasnije kroz izlaganja iznosite svoje stavove, a ovdje je sad čista zlouporaba. Počinjemo raspravu kroz povredu Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Članak 238., hvala predsjedniče. Kolega me je dvaput prozvao, dakle kolega Pavliček ja sam govorio o podacima koji su izneseni gospodarski rast, inflacija, javni dug, činjenice. Ja znam da to vas smeta i da vas to boli zato što se vi ne radujete hrvatskim uspjesima nego ste svoju politiku vodili na urotama, na lažima da će biti nestašica u trgovinama, da će biti toliko i toliko nezaposlenih i sve ostalo, ali zato je narod vama rekao da je vaša stranka u saboru ostala na vama samima. Kolega Mažar dobivate, dobivate opomenu jer je ovo bila replika. Kolega Beljak, izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepo. Članak, povrijeđen je Članak 238. ministar je rekao da ne vidi beskućnike, da ne vidi prosjake. Naravno da ih ne vidi, ne vidi ih svoje udobne fotelje iz koje ne vidi ništa. Vidi ono samo što mu plasiraju njegovi PR agenti, a ono što se doista događa u Hrvatskoj ne vidi, a u državi se događa totalna katastrofa. I vi ste gospodine Jandrokoviću rekli da smo prešišali brojne zemlje koje su nama nekad bile uzor

Zahvaljujem. Pa evo riskirajući opomenu mislim da je vrijedno s obzirom da je danas Dan beskućnika reći slijedeće da imamo 2000 beskućnika u Hrvatskoj a imamo samo 400 i nešto mjesta. Da beskućništvo jest u porastu, a da ono što ste vi dali kao argument da nema ih tako puno kao u drugim zemljama to možemo zahvaliti tome što su ljudi živjeli i radili u vrijeme kad je stan bio priuštiv. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Kolegice Benčić hvala vam lijepa, imate prostora za to govoriti. Ovo sada nema veze sa povredom Poslovnika, nego ste zloupotrijebili vi Poslovnik i dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite. 238. poštovani predsjedniče. Ja cijenim brigu za socijalno osjetljive skupine kao što su beskućnici, a volio bih da su se kolege iz Mosta sjetili beskućnika kad su jeli bifteke, kad su potrošili onih 200 000 kuna neopravdanih reprezentacijskih troškova. Kolega Zekanović, isto tako bila je to replika. Dobivate opomenu. Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Pa upravo je fascinantno koliko oporba iskrivljuje podatke i želi prikazati krizu. To vidimo i koliko rejting agencije cijene Hrvatsku i podižu kreditni rejting. Ministre čestitke! Što se tiče svih ranjivih skupina Vlada je tu izuzetno uključiva i preko Europskog socijalnog fonda i preko Zaklada za civilno društvo. Pozdravljam i udrugu „Fajteri“ gospodina Milu.

ali hajmo biti realni. Brojke su jedno, a realnost drugo. Činjenica je da ova Vlada i prethodna Vlada dijele milodare umirovljenicima zato što im je dobro. Zbog čega im dijelite milodare svakih nekoliko mjeseci. Što to nisu radile prethodne Vlade? Zašto baš vaša Vlada? Znači sami ste svjesni da umirovljenici nikad teže nisu živjeli. Kolega Pavliček dobivate opomenu. Bila je to replika. Kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. Kolega Deur, dakle ja u svom Metkoviću imam puno veću potporu nego vaš premijer u svom Zagrebu gdje je HDZ dobio 10% ili na primjer Branko Bačić u Blatu na Korčuli. ja u Metkoviću imam 30, 40% potpore. Dakle, Most je druga stranka, a vi u Zagrebu koja ste po redu to ne znam. A što se tiče kolege Zekanovića ponovno lažete, iako sam vas jučer upozorio da ne iznosite neistine o nekakvim biftecima Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja dobivate opomenu, bila je to replika a ne povreda Poslovnika. Ja vas sad molim da stanemo. Još kolega Zekanović i ako vas mogu zamoliti da se vratimo na replike, da radimo normalno kao što smo krenuli. Izvolite kolega Zekanović. 238. poštovani predsjedniče. Kolega Grmoja je rekao sada da Državna revizija laže. Dakle, Mostu je dokazano 200000 kuna, 25000 eura neopravdanih reprezentacijskih troškova i neka on kaže da nije on pojeo bifteke. Možda i nije bifteke, ali je zubace. I u to vrijeme kad je papao bifteke i zubace nije razmišljao o jadnim beskućnicima koji danas Miletić onako samodopadno šeta po Saboru. Kolega Zekanović dobivate opomenu, bila je to druga ponovno povreda Poslovnika, pa i druga opomena. Kolega Grmoja vi već imate dvije i ako sada ne budete argumentirali da je zaista povreda Poslovnika, nego ako odete u smjeru replike bit će treća opomena, nećete moći sudjelovati u raspravi. Izvolite. Povrijeđen je članak 238. Moram jer se sad razotkrilo o kakvim se lažima radi. Dakle, evo sad više nisu bifteci, sad su zubaci. Dakle, čovjek očito laže, a Most ima bezuvjetno mišljenje, dakle Državne revizije na svoje troškove. Ja nisam rekao da Državna revizija laže nego da vi lažete i obmanjujete Gordan (HDZ)** Evo sad ste zbog bifteka i oborite ribe izgubili mogućnost sudjelovanja u raspravi, ali to je vaša odluka. Kolega Zekanović i vi ponovno povreda Poslovnika, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani 238. Dakle, kolega Grmoja ima i dvije presude za laž, tako da oko toga. Ali evo vi nama recite sada što ste točno jeli, odnosno što se točno jelo? Jesu li to bili bifteci, ramsteci, zubaci, orade? Da ljudi znaju. I evo sljedeći put kad budete trošili nenamjenski taj novac sjetite se beskućnika, a ne šetate ih po Saboru tu. Jel'? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate opomenu. Koja je to? Treća. Isto tako ne možete dalje sudjelovati u raspravi. Hajmo se mi sada vratiti na ono što je naš pravi posao, a to su replike. Kolega Babić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani uvaženi ministre. Vidimo da se ovim rebalansom proračuna nastavlja s provođenjem odgovorne fiskalne politike gdje se očekuje da će deficit biti ispod tri posto, a ukupni javni dug ispod 60% 60% BDP-a po prvi put nakon 2010. godine. Ovakva pozitivna kretanja prepoznale su i svjetske rejting agencije podignuvši kreditni rejting Republike Hrvatske na A razinu. Moje pitanje vama možemo li očekivati iste trendove i u narednim godinama? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno razborita fiskalna politika nam omogućava da djelujemo i raspodjeljujemo sredstva kako bismo između ostaloga pomagali i onima kojima je pomoć najviše potrebna. Dozvolite da se u tom smislu još jednom osvrnem i na ono što sam malo prije rekao kada sam rekao da ne vidimo beskućnike kao što ih vidimo u ostalim državama baš da spavaju na cesti, dakle da spavaju u šatorima. Ne znam jeste li bili u tim, u Bruxellesu ili u nekakvim većim gradovima Parizu, Londonu ljudi doslovno spavaju na cesti. Nisam rekao da nema beskućnika u Hrvatskoj, nego da ipak ne žive onako teško i da ih nema onoliko koliko ih ima u drugim razvijenim državama u kojima smo doslovno gledali u leđa. I naravno, ukoliko sam krivo se možda izrazio ili ako je krivo protumačena moja izjava ja se ispričavam svim beskućnicima, znamo da je to težak problem i Vlada će činiti sve što je u njenoj moći da povećava standarde i u tom smislu. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan Dobar dan! Poštovanje. Evo ja bih nastavila kao što sam već govorila u stanci. Svaka država koja drži do sebe treba imati svoj identitet, glavni identitet daje naravno kultura. Valjda ćemo se tu složiti i pridružena znanost. Moje pitanje će biti vrlo konkretno, dva ću imati. Jedno je lijepo vas molim da odgovorite ako možete, a vjerujem da možete jer ste ministar financija, kada će se konačno povećati proračun kulture na način da svi koji u tom polju rade dobiju dostojne uvjete života? Drugo vrlo konkretno pitanje, da li ćete prihvatiti amandman koji non stop dajem iz godine u godinu na rebalanse, na proračune, na sve da se hrvatskom filmu povećaju sredstva za 6 milijuna eura

Hvala lijepo poštovana zastupnice, pa naravno da je ulaganje u kulturu nešto što je prioritet i naše Vlade i naravno da je kultura važna za identitet svakoga društva. Ja ću samo istaknuti kako je s obzirom na plan koji smo imali za 2024.g. povećan ovim rebalansom proračun Ministarstva kulture za 99,4 milijuna eura dakle na ukupno 655 milijuna eura, ali i kroz druge mjere Ministarstva kulture koje je predlagala naša ministrica Nina Obuljen Koržinek, također smo činili sve da pomognemo i našoj kulturi. Isto tako ću kada govorimo o filmu istaknuti kako smo kroz HAVC omogućili da se i kroz porezni sustav tzv. techs credit omogući zapravo i poticaj svima onima koji ulažu u filmsku industriju na području RH. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Blažanović izvolite. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani ministre sa svojim suradnicima. Evo očito je iz ovog rebalansa proračuna da je izvršena preraspodjela na one kategorije gdje su bile veće potrebe zato se rebalans proračuna i radi. Jedna od najznačajnijih povećanja rashoda je vezano i za izdvajanje za sanaciju šteta od potresa odnosno za daljnju sanaciju kao što ste i naveli u svom izlaganju u iznosu od 177,7 milijuna eura. Evo pozdravljam ovakav rebalans i daljnje ulaganje države u obnovu zgrada od potresa. Kolko sam vidjela tu se radi o obnovi infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećenih od potresa i zahvaljujem se ovim putem državi što ulaže pogotovo u obrazovne ustanove na području Grada Zagreba i nadam se da će nastaviti dalje sa tim ulaganjima. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice, pa naravno ulaganje u obnovu od potresa je također jedan od prioriteta ove Vlade i mogu vam reći kako je uz iskorištavanje sredstava iz Fonda solidarnosti za koje smo imali prilično kratke rokove i predstavljali su naravno i određene izazove u smislu povlačenja tih sredstava i provedbe projekata, uspješno uspjeli realizirati predviđene projekte, ali uz sredstva iz Fonda solidarnosti odvojiti i jedan značajan dio sredstava i kroz NPOO, dakle dodatno EU komponentu, ali i kroz proračunsko financiranje u iznosu ukupnom 3 milijarde eura, dakle kada govorimo o EU sredstvima, Fond solidarnosti, NPOO i proračunska sredstva, ukupno je dosada u obnovu od potresa investirano i uloženo 3 milijarde eura, što su prilično značajna sredstva, hvala vam. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre, Vlada je značajno smanjila izdvajanja za program suzbijanja korupcije smanjujući proračun za čak 513 tisuća eura. Koji su konkretni programi i mjere borbe protiv korupcije zbog ovog rezanja sredstava usporeni ili su u potpunosti zaustavljeni i kako to može utjecati na povjerenje građana u institucije, te je li ova odluka u skladu s Vladinim predizbornim obećanjima o jačanju transparentnosti i suzbijanju korupcije, te kako će se opravdati pred međunarodnim partnerima poput EU koja kontinuirano naglašava važnost borbe protiv korupcije za održivi razvoj i korištenje sredstava EU fondova? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo, dakle ovaj prijedlog rebalansa proračuna rađen je naravno u suradnji sa svim resorima, ovo je mjera iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave. Razgovarali smo sa svim resorima i nitko iz resora nije istaknuo da će imati bilo kakvu poteškoću u smislu provedbe bilo koga od projekata, dakle nije bila ambicija rezati proračun da se od nečega odustaje nego da se usklađuje de facto dinamika obavljanja pojedinih plaćanja i izrade pojedinih programa u skladu s onim prije svega što je moguće obaviti u smislu korisnika sredstava, što je moguće apsorbirati. Mi smo imali dosada situaciju da je uglavnom proračun na kraju godine završio u boljoj situaciji nego što smo to planirali jer se neka sredstva nisu uspjela izvršiti do kraja. Sada smo to pomaknuli de facto na mjesec i pol, dva mjeseca ranije, imamo tu puno jasniju sliku, tako da smo one uštede koje bi eventualno ostale na kraju godine povukli

ukratko smatram da je rebalans koji je pred nama prilagođen potrebama hrvatskoga društva, što znači da je i dobar i točno pogođen i ja vam na tome čestitam. Pohvaljujem što ste javni dug i deficit spustili na mastriške kriterije, što prije 10-tak godina u vrijeme štetočinske politike Zorana Milanovića nismo mogli niti sanjati jer Milanović je Hrvatskoj osigurao kreditni rejting na razini smeća, Plenković je Hrvatskoj osigurao kreditni investicijski rejting. E sada ono što želim da i vi pojasnite jest, što investicijski rejting ustvari znači za naše građane, što im on nosi, što on ustvari uvjetuje ne samo za državu već i za hrvatske građane? Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice, pa kreditni rejting odražava trenutno stanje gospodarstva i javnih financija pojedine države, relativnu usporedbu u odnosu sa drugim državama i u tom smislu investicijski kreditni rejting prije svega održava i daje potvrdu Vladi da je politika koju provodi u smislu gospodarskih mjera pozitivna, dobra, da je na dobrome tragu uspoređujući se sa ostalim državama. Isto tako stavlja Hrvatsku na investicijsko ulagačku mapu cijeloga svijeta dakle potencijalni investitori, ulagači u Hrvatsku sada će puno rađe ulagati. Naravno uz provođenje investicija događa se uvijek i gospodarski rast i nova zapošljavanja i povećavanje plaća i sve su to učinci za koje moramo svi zajedno osigurati da ih svaki hrvatski građanin osjeti. U smislu zaduživanja povećani kreditni rejting osigurava niže troškove zaduživanja kako za državu tako i za sve ostale subjekte uključujući i poduzeća i građane. Hvala. izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani ministre rebalansom značajno su sredstva namijenjena za kulturu i medije smanjena više od 8% je manje namijenjeno Hrvatskom audiovidealnom centru i kao pripadnica slovenske nacionalne manjine razumijem važnost ulaganja u kulturu, važnost za cijelo društvo u zemlji koja se itekako oslanja na turizam i na nacionalni identitet. Da li vi kao financijaš, kao ministar financija razumijete da jedan uložen euro uložen u kulturu znači vraćenih 2, dakle kultura i mediji su ovim rebalansom ostali zakinuti. Jedino što je dobilo više je 200 tisuća eura namijenjeno za knjigu i nakladništvo ali ta iznos je bio 2016. čak i viši. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno jako dobro znam kako se svaki uloženi euro u pojedinu gospodarsku granu pa i u kulturu vraća uz uvažavanje izravnih učinaka, neizravnih učinaka, implicitnih učinaka kako god hoćete s time smo jako dobro upoznati. svjesni smo kako ulaganje u kulturu nije dobro samo zbog tih učinaka izravnih i neizravnih u smislu proračunskih sredstava koja se vraćaju u proračun ili rasta zaposlenosti nego kako sam i maloprije istaknuo kako su važna i za identitet i kulturu svakoga naroda, pa ja ću podsjetiti kako nisu smanjena sredstava za kulturu ovim rebalansom proračuna nego kako sam i istaknuo u odgovoru na pitanje saborske zastupnice Raukar Gamulin ona su povećana za 100 milijuna eura ovim rebalansom u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre prošle godine 21.11. raspravili smo mi ovaj proračun, predstavio ga je predsjednik Vlade Andrej Plenković i čuli smo od oporbe njihova očekivanja. Rekli su da je to predizborni proračun, da je to izborna pirotehnika, da je nerealan, da je na steroidima, da nakon izbora treba ga smanjiti na realne nekakve okvire. Grmoja nas je tada poslao u političku prošlost rekao je da nam narod neće dati treći mandat da je taj proračun ustvari naš politički kraj, a Božo Petrov je slavodobitno zaključio da je taj scenarij da je to ustvari scenarij nadrealnog filma. Te ljude slušamo svakodnevno ovdje, to su njihova bila predviđanja, znanja itd. Na drugoj strani ljudi koji mogu očito nešto projicirati i stvoriti politike i ostvariti ciljeve. Pitam trebamo li mi ovo smanjiti na njihova očekivanja i jesmo li mi to završili u političkoj prošlosti ili oni su loše sanjali tj. kako su sanjali očito da su i loše prošli. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče, pa upravo sve ovo što ste naveli je na tragu i moga na neki način nezadovoljstva populizmom u hrvatskome javnome, medijskom kako god hoćete društvenom prostoru kontinuiranog zapravo ne željenja afirmiranja činjenica koje su pozitivne za hrvatsku ekonomiju i hrvatsko gospodarstvo. U tom smislu kada govorimo o pojedinim resorima možda je negdje populizam poželjan, možda negdje ne čini preveliku štetu, međutim kada govorimo o ekonomiji, o gospodarstvu, o javnim financijama, o fiskalnoj politici to su teme koje su preznačajne za hrvatsko gospodarstvo, za sve poduzetnike, za sve one koji nas ocjenjuju i naravno naše građane kojih se to apsolutno svih u potpunosti tiče. Tako da je svaki populistički i iskorak koji širi dezinformacije i na neki način pesimizam itekako nepoželjan i štetan. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala gospodine predsjedniče. U okviru naknada građanima smanjuju se izdaci za mirovine zbog korekcije procjene potrebnih sredstava smanjuju se i sredstva za dječji doplatak zbog smanjenja očekivanog broja korisnika. Međutim, smanjuju se i sredstva za osobnu asistenciju i to za čak 41 milijun odnosno za više od 50%. Zapravo je nejasno gdje je to usko grlo, pa i ako je riječ o smanjenju broja zahtjeva u odnosu na plan odnosno očekivanja treba vidjeti gdje je uzrok i bitno povećati očito realizaciju. Molim vas za obrazloženje. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala vam lijepo, pa mi smo izuzetno ponosni što smo uspjeli u našem proračunu za 2024. godinu povećati i iznos za osobnu asistenciju i inkluzivni dodatak i donijeti praktički paket zakona koji je konačno uredio ovo područje. Dakle, bilo je puno naknada koje su se isplaćivale sada su te naknade objedinjene, a ovaj rebalans je de facto samo uskladio ono što je pristiglo u smislu zahtjeva. I ja ću vam samo reći još jednom kako kada govorimo o rebalansu govorimo o Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava osobna asistencija 41,3 miliona eura. Dakle, prilikom izrade financijskog plana za '24. uzimale su se u obzir veće projekcije kada govorimo o potencijalnim zahtjevima, a također dio rashoda koji je bio predviđen inicijalnim planom proračuna financirat će se iz EU izvora te zbog toga možemo ostvariti uštedu u tom dijelu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam. Poštovani ministre evo pohvaljujem sustav e-amandmani jer svakako smatram da je vrlo dobro i bitno ubrzati komunikaciju, međutim iskoristit ću ovu priliku da vas upitam vezano za Registar potpora malih vrijednosti koji je moramo to tako reći u blagom neredu s obzirom da čak ponekad i davatelji potpora male vrijednosti nisu svjesni da daju te potpore, ne unose ih u registar, registar vrlo često nije dostupan ima poteškoće u funkcioniranju. Isto tako, ovlaštenja za unos u taj registar imaju isključivo jedinice lokalne samouprave pa onda imate situaciju da su tvrtke koje su u vlasništvu lokalne samouprave davatelji potpora iste te potpore ne mogu unositi u sustav. Stoga vas evo pitam s obzirom da se radi o vašem ministarstvu planirate li ima li prostora i za edukaciju, ali i za unaprjeđenje ovog sustava. Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Nisam znao da postoje nekakve poteškoće sa tim sustavom, vidjet ćemo svakako to je registar koji bi trebao biti u domeni i Ministarstva gospodarstva pretpostavljam pa možda i Ministarstvo financija jednim dijelom kada se govori o potporama vidjet ćemo svakako sa kolegama o čemu se radi i ako postoji bilo kakva nepravilnost ili poteškoća u sustavu rado ćemo je otkloniti. Vi vidite da smo mi i kroz ovu aplikaciju koju smo predložili i zato pohvaljujem posebno kolegice u Državnoj riznici gospođu Danijelu Stepić, glavnu državnu rizničarku i njenu zamjenicu Hanu Zoričić kao i sve kolegice koje su na tome radile skloni digitalizaciji i informatizaciji svih procesa, pa ćemo provjeriti i ovdje o čemu se radi i ako postoji mogućnost da se bilo kako unaprijedi taj proces mi ćemo to učiniti. Hvala vam. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre pa samo tehnički me zanima ovo zatvaranje kliničkog duga sa HEP-om, jel' to je nešto dosta staro čini mi se, dosta staro i ne znam kako se to sad našlo u rebalansu, pa da nam to tehnički objasnite. Radi se o vrlo visokim iznosima. Tko je tu kome šta bio dužan i od kada su ti dugovi i sad se provlači kroz proračun. Zahvaljujem. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ovo je klinički dug de facto koji postoji već niz godina i sada naravno u smislu uređivanja poslovnih knjiga taj dug je evidentiran i prebijen na ovaj način kako sam to uvodno i pojasnio. Radi se o dugu za izgradnju termo elektrane u Sisku. Radi se o tome da je Ruska Federacija određena sredstva u smislu opreme itd. de facto isporučila Hrvatskoj elektroprivredi. Hrvatska elektroprivreda je ostala dužna za taj dio. Hrvatska je u procesu sukcesije preuzela zapravo taj dio, pa postoji klinički dug. De facto dug Hrvatske elektroprivrede prema Republici Hrvatskoj sa osnove toga zajma to je jako staro i na ovaj način se zapravo kada već uređujemo poslovne odnose uz dioničarski zajam prebijaju sva potraživanja uključujući i to dugotrajno potraživanje. Hvala vam lijepa. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre u prvom redu čestitam na ovako uravnoteženom prijedlogu rebalansa. Evo ja bih se samo osvrnuo na jedan dio u ovoj prihodovnoj strani. Pa zanima me vaš komentar. Dakle, nakon prijedloga uvođenja, odnosno uvođenja ovog zakona gdje smo spustili, dakle prihode od doprinosa na dohodak na jedinice lokalne samouprave to je jedan bio značajan iskorak i u smislu decentralizacije. Bilo je govora o tome da će jedinice lokalne samouprave doživjeti kolaps ako se budu smanjivali porezi po tim stopama u porezu na dohodak. Međutim, čini mi se da svi pokazatelji govore o tome da su jedinice lokalne samouprave napunile jako dobro svoje proračune i da je bila opravdana

Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je. Ukidanje prireza, dakle od 1. siječnja u skladu sa našim očekivanjima nije rezultiralo nikakvom katastrofom za jedinice lokalne samouprave. Naprotiv zbog povećanja zaposlenosti, zbog povećanja plaća ti su prihodi, kada govorimo posebno o prihodima od poreza na dohodak značajno rasli. Ja vam samo mogu reći, evo podatke za 8 mjesec recimo 2024. u odnosu na 2023. Ta delta, odnosno povećanje 336 milijuna eura kada govorimo po pojedinim lokalnim jedinicama, gradovima. Evo ja mogu istaknuti primjerice u gradu Splitu to je povećanje bilo nekakvih 13%, u Puli 22, u Zagrebu 23%. Dakle, značajno su rasli ti prihodi posebno za one jedinice lokalne samouprave koje nisu ukinule prirez, odnosno koje su kompenzirale to povećanjem poreza na dohodak pri čemu preko 80% jedinica lokalne samouprave to je važno istaknuti nije kompenziralo gubitak prireza i učinilo je značajno porezno rasterećenje. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, evo smanjenje rashoda koji se financiraju iz EU izvora probleme se navode kao dinamika provedbe projekta krajnjih korisnika. Smanjenje je preko 500 milijuna eura. Moramo biti svjesni da nije problem u krajnjim korisnicima, nego i u neučinkovitosti sustava. Natječaji se ne objavljuju u skladu sa planom objave natječaja već s kašnjenjem što otežava krajnjim korisnicima planiranje pripreme provedbe. Radi neobjave natječaja na vrijeme skraćuje se i period provedbe projekata, rokovi za pregled i ocjenu projektnih prijedloga se prekoračuju i kasni se sa potpisom ugovora, a samim time i početkom provedbe projektnih prijedloga. Koje konkretno mjere mislite poduzeti jer svjesni smo da ovakvim tempom iskorištenost velikog dijela financijske omotnice neće biti u potpunosti iskorišteno. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa ja moram istaknuti kako je i objašnjeno de facto u prijedlogu rebalansa dominantno poteškoće nastaju na strani korisnika i u smislu svih postupaka koji se u tom kontekstu provode. Ja ću povući samo paralelu primjerice sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Tu je Republika Hrvatska prva u EU po povlačenju sredstava. Ostvarili smo do sada preko 160 indikatora, bilo reformi ili investicija u različitim resorima i možete vidjeti da ono što je izravno u ingerenciji isključivo Vlade i državnih vladinih tijela itekako uspješno. Mi ćemo de facto 90% alokacije provesti već ove godine i tu je doista uspjeh Vlade značajan. Ako postoji neka druga komponenta gdje postoji manje značajan uspjeh, a to je ova koju ste vi spomenuli, naravno da je pitanje tko od tih sudionika u lancu stvara te poteškoće odnosno gdje postoji prostor za unapređenje. Ako postoji kod nas mi ćemo to također činiti i unapređivati. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Obzirom da se najznačajnija povećanja rashoda između ostaloga odnose i na demografske mjere, odnosno na dodatni rodiljni dopust i fiskalnu održivost vrtića ja ću svakako iskoristiti priliku da pohvalim vidljiva i rekla bih značajna ulaganja u demografske mjere, ma što god neki zastupnici govorili. Jer to je zaista ulog u daljnji razvoj Hrvatske, u našu budućnost i pokazatelj da ova Vlada Republike Hrvatske ima strategiju. A vas bih zamolila da prokomentirate rashode koji se odnose na demografske mjere i pojasnite u kojim su iznosima spomenuta povećanja. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani, poštovana zastupnice. Što se tiče demografskih mjera, 25 milijuna eura je povećano za rodiljni dopust i za fiskalnu održivost dječjih vrtića 13 milijuna eura, 13,5 milijuna eura, dakle radi se o povećanju u ovom rebalansu u odnosu na izvorni plan, ali uz to postoje i druge demografske mjere. Vi znate da smo mi značajno povećavali iznos i obuhvat korisnika dječjega doplatka i osim toga osiguravali za naše, našu djecu, posebno za školarce i besplatan prijevoz i besplatne udžbenike i topli obrok u školama, dakle kroz niz mjera koje se odnose na različitu djecu u različitim razvojnim fazama kako u vrtiću tako i u školi, osiguravali kroz kvalitetne, ciljane i dobre mjere i unaprjeđenje standarda naših najmlađih, hvala. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, dakle mogu vas pitati vezano uz lokalnu tematiku s obzirom da moj grad sve ove godine ima stopu koja je bez prireza i nismo ništa dirali. Točno je da imamo porast prihoda, točno je da je došlo do porasta zaposlenosti, ali je točno da i gradovi imaju pojačane rashode i kroz svoje …/Govornik se ne razumije./… u europskim fondovima i mi smo dizali plaće, a i neke stvari su jednostavno poskupile. Moje pitanje za vas je s obzirom da znam da ste upoznati s tom tematikom, kako planirate rješavati problem i vatrogastva i odgajateljica u vrtiću jer obveze koje je nametnula Vlada će za neke općine i gradove biti ogroman problem? Neki gradovi razmišljaju da ukinu javne vatrogasne postrojbe, a to je problem. I drugo pitanje, spomenuli ste energetiku, da li možda imate informaciju i da li znate u kojoj fazi je obnova Rafinerije u Rijeci, što mislim da nam je za našu energetsku politiku jako jako važno? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Puno je pitanja za jednu minutu odgovora, a ako se ne varam Rafinerija u Rijeci je negdje na 80% gotovosti. A što se tiče JLS naravno povećanje naravno povećanje rashoda za pojedine javne funkcije je nešto s čime se suočava i središnja država. Vi vidite kakvo je stanje u središnjoj državi, kakvo je na razinama JLS i mislim da je nerealno očekivati da središnja država preuzima sve lokalne funkcije kada god cijene pojedinih javnih usluga ili troškovi u smislu povećanja plaća porastu. Naravno da sam upoznat i sa temom vatrogastva i vrtića i svih ostalih lokalnih problema. Kada govorimo o vatrogastvu mislim da je potrebno puno više činiti kako bi se prije svega donijela ona vatrogasna mreža da vidimo gdje, koliko vatrogasaca, na kojem području, koliko udaljenih treba biti,

da se puno radi u Koprivnici, tako se radi i u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji, puno posebice u JLS, što je prije svega i zasluga sposobnosti ekipa u tim JLS, ali i zahvaljujući svim sredstvima EU i zahvaljujući našoj Vladi i sigurno da se svi mi čelnici lokalne samouprave ponekad susrećemo s problemima sufinanciranja tih projekata i u našim razgovorima zapravo s kolegama i kolegicama, posebice načelnicima manjih općina uvriježena je tema i još uvijek razgovaramo o zaduženju, mogućnosti zaduženja onih 20% izvornih sredstava. Vi ste danas ovdje spomenuli upravo u ovim izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna povećanje s 5 na 6% gdje se Vladi daje mogućnost suglasnost za zaduživanje JLS. Molim vas vaš Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, kada govorimo o zaduživanju JLS onda postoje u praksi dva ograničenja, postoji ono pojedinačno ograničenje koje je vezano uz limit od 20% prihoda iz prethodne godine, koje osigurava kako bi svaka JLS mogla vratiti ono što duguje. Isto tako postoji kumulativno ograničenje koje je ograničenje na razini cjelokupnog lokalnog sektora i ono je utvrđeno Zakonom o izvršavanju državnoga proračuna na 5% prihoda poslovanja svih JLS kako bi se očuvala makroekonomska stabilnost i općenito razina javnoga duga na razini opće države čiji je sastavni dio i lokalna država. S obzirom da smo svjesni činjenice kako postoje brojni projekte koje će biti potrebno provesti u narednom razdoblju i kako će se za neke od tih projekata JLS morati zadužiti, povećali smo ovo ograničenje kako bi osigurali dovoljan kapacitet zaduživanja svim jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre, nekoliko puta ste naglašavali kako ste nezadovoljni populizmom koji vlada ovdje u raspravi o proračunu i rebalansu proračuna, a evo ću vas pitat, upoznati ste s istraživanjem Ekonomskog instituta koji pokazuje da 60% općina u Hrvatskoj ne pruži nikakvu javnu funkciju svojim građanima, nema knjižnice, nema vrtića, nema komunalnih redara, nema ničega već porezni prihodi u tim općinama idu isključivo za plaće načelnika, zamjenika i službenika u toj općini koji ne pružaju nikakvu javnu funkciju svojim građanima, dakle od 428 općina, 243 nema nikakvu javnu funkciju. Pa evo recite mi je li to populizam, je li to klijentelizam, dakle kako je to održivo? Evo, hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Nisam ja rekao da je sve populizam, recimo ovo vaše pitanje je baš dobro, konstruktivno, kvalitetno i znanstveno utemeljeno, što je posebno činjenica koja me veseli. I sam sam radio takva istraživanja, nisam u potpunosti upoznat sa ovom brojkom od 60, čini mi se da je zadnji puta kada sam ja to gledao bilo oko 40% JLS koji ne pružaju takve usluge, ali znam sve što gđa. Dubravka Jurlina Alibegović radi u tom kontekstu i naravno da se mi koji se bavimo tim i u znanstveno stručnim krugovima slažemo sa činjenicom da bi JLS koje ne pružaju nekakvu javnu funkciju da se postavlja pitanje zapravo njihove opstojnosti i općenito fragmentiranosti našeg lokalnoga sustava. Mi smo kada gledate uspoređujući se sa drugim državama članicama EU broj lokalnih jedinica po stanovniku i po površini u sredini, dakle negdje oko prosjeka EU ali naravno da nije sam broj ono što nas zabrinjava nego treba imati u vidu uvijek i fiskalnu održivost. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade RH svakako želim pohvaliti ovaj rebalans i odgovorno upravljanje financija, a moje pitanje bi bilo u smjeru znači država pomaže jedinicama lokalne samouprave u sufinanciranju dječjih vrtića, da li je kroz ovaj rebalans proračuna predviđen još dodatan iznos pomoći jedinicama lokalne samouprave za podizanje standarda u dječjim vrtićima obzirom da rashodovna strana ovog proračuna ovim rebalansom se povećaje za 975 miliona eura. Svakako valja naglasiti da pomoć države jedinici lokalne samouprave za sufinanciranje rada dječjih vrtića je i omogućilo u konačnici i podizanje plaća djelatnicama u vrtiću. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je pa kao što znate i kroz novi instrument fiskalnog izravnavanja za dječje vrtiće Vlada je odlučila i u tom kontekstu pomagati jedinicama lokalne samouprave s ciljem osiguranja primjerenoga standarda za naše najmlađe koji pohađaju te vrtiće i naravno za njihove roditelje. Za mjeru fiskalne održivosti dječjih vrtića dosada je uloženo oko 83 milijuna eura ukupno, a mogu istaknuti kako je prilikom rebalansa ovoga proračuna za 2024. godinu dodatno povećan taj iznos za 13,6 milijuna eura i činit ćemo naravno sve i dalje kako bismo osigurali primjeren standard u svim hrvatskim vrtićima. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani ministre imam jedno pitanje za vas. U vašem uvodnom izlaganju rekli ste kako Ministarstvo znanosti obrazovanja ova smanjena sredstva nisu rezultat uštede u smislu da se nekom nešto oduzima. Međutim, ono što bih vam htjela na što bih vam da primjerice na stavci izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola jedan od ključnih projekata Vlade RH i NPO, a to jednosmjenski rad škola i cjelodnevna nastava je ozbiljno doveden u pitanje jer je kroz ovaj rebalans proračuna znači na neki način se sredstva režu za 65%. Pa sad vi meni recite kako mi sa ovim povlačenjem NPO i smanjenjem od 65% jer očito vi ste rekli da govorimo o dinamici ministarstva ovo je statika ministarstva i kako se to uklapa u ovu priču da smo… …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … najbolji u EU po povlačenju sredstava kad govorimo o NPO-u. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je mi smo kada govorimo o rebalansu ovoga proračuna i uštedama odnosno promjenama na pojedinim stavkama govorili o promjeni dinamike iskorištavanja sredstava na pojedinim stavkama. Ja vam mogu reći kako je općenito neto efekt, neto učinak povećanja proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 242 milijuna eura, a kada govorimo o cjelodnevnoj nastavi mogu isto tako istaknuti kako je naš indikator i plan do kraja 2026. godine osigurati cjelodnevnu nastavu u svim školama i to je naravno nešto na čemu Vlada aktivno radi posebno nadležno resorno ministarstvo. I očekujemo isto tako intenziviranje odnosno intenzivniju dinamiku provedbe tih projekata, a koje su poteškoće posebno u izgradnji u aktualnim okolnostima vjerujem da ste i sami toga svjesni, međutim situacija se unapređuje, poboljšava i vjerujemo da će sve biti u redu. znadete da nema povrede Poslovnika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Gospodine predsjedniče povreda Članka 238. ono eklatantno i brutalno omalovažavanje zastupnika i zastupnica. Ako mi do 2027. godine moramo osigurati svim školama, osnovnim školama rad u jednoj smjeni i cjelodnevnu nastavu, a na kraju 2024. godine je od vašeg plana realizirano 35% onda vi meni objasnite tu statiku ministarstva i puževu dinamiku kako ćemo mi to uspjeti. Je li ovaj projekt ozbiljno ugrožen? Je. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Glasovac dobivate opomenu, naravno da to nije bila povreda Poslovnika nego replika. Javio se kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., kolegice Glasovac meni je žao da niste bili na Odboru za znanost gdje smo raspravljali upravo kao Ministarstvo znanosti iz NPO-a iz svih izvora 3 milijarde eura ima na raspolaganju, kako su rokovi jasni, NPO se do 2026. možda bude produljenje, EU fondovi do 2030. se mogu koristiti. Prema tome, apsolutno neće se ni jedan euro cent govorili ste da će Fond solidarnosti ne iskoristit, iskoristili smo …/Govornici govore istovremeno ne razumije se./… Javila se sada i kolegica Radolović, izvolite. ponešto znam o tome skromno ću reći. Da ne mistificiramo vi ste dosada bili uspješni ne zato što ste nešto izgradili i dogradili nego zbog toga što su sve šta se transferiralo iz briselske kase u državni proračun

Anđelka (HDZ)** Evo hvala lijepo predsjedniče. Budući da dolazim s terena i već sam nekoliko puta napomenula iz odgojno obrazovne struke moram reći da to svakako nije istina što kolegica uvažena saborska zastupnica sada govori jer možemo svjedočiti o renesansi obrazovanja. Dakle, od posebno velikog ulaganja u dvorane, sustavno ulaganje u prelazak škola u jednu smjenu, velika dakle ulaganja u dogradnju vrtića, škole … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Salopek dobivate isto tako opomenu bila je to replika, a ne povreda Poslovnika. Ajmo se vratit na replike, kolegice Baričević, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa državnim tajnicima, suradnicima sve vas skupa pozdravljam, da Hrvatska ide u dobrom smjeru upravo i govori činjenica da imamo najveći kreditni rejting u povijesti Hrvatske. I ne trebamo govoriti što će to sve značiti za naše građane, za gospodarstvo, za naše države, a govori

kretanje kamatnih stopa prije svega rezultat monetarne politike kod nas Europske središnje banke, pa kako su se te kamatne stope povećavale tako se sada kamatne stope smanjuju i mi očekujemo da će se u nekoliko ciklusa smanjivanja tih kamatnih stopa Europske središnje banke koji će uslijediti do kraja, odnosno i sljedeće godine da će doći do smanjenja kamatnih stopa. Međutim, kada govorimo o kamatnim stopama isto tako želim istaknuti kako je zakonodavni okvir koji Republika Hrvatska u tom smislu ima, u smislu zaštite potrošača prije svega osigurao da taj porast kamatnih stopa u Hrvatskoj ipak bude značajno blaži nego što je bio u drugim državama članicama EU, pa kako smo nekada i u tom kontekstu drugima gledali u leđa možemo biti ponosni, da je Hrvatska konačno dočekala da ima manje kamatne stope nego primjerice Njemačka ili neke druge države. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani ministre. U posljednje dvije i pol inflacijske godine u HEP smo iz državnog proračuna, odnosno Vlada je iz državnog proračuna istresla između milijardu i milijardu i 500 milijuna eura. Računicu ne znam, a ne zna ju vjerojatno nitko u Hrvatskoj s obzirom da ste i mijenjali način istresanja. Najprije ste davali jamstva za kredite HEP-u, pa ste onda odlučili dioničarskim zajmom pomoći HEP, pa ste onda odlučili direktno plaćati naknadu HEP-u zbog toga da bi Vlada napisala na računima HEP-a kako upravo njoj zahvaljujući ljudi imaju jeftiniju energiju. Pa sad mene zanima postoji li negdje evidencija i ozbiljna analiza količine nabavljene i prodane energije, količine odnosno cijene nabave i prodaje te energije, koja je razlika, koliko je uopće država dužna pod navodnicima HEP-u nadoknaditi. Da li netko to potpisuje i odgovara kazneno ili materijalno za istinitost tih podataka. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa ja ću podsjetiti samo kako smo mi za razliku od nekih drugih država članica EU odlučili intervenirati na izvorištu povećanja cijena električne energije. Neki drugi su pustili da taj impuls prođe praktički kroz cijelu ekonomiju. Stvorili su značajne profite energetskim tvrtkama, a onda su tako energetske tvrtke koje su imale takve značajne profite snažno oporezivali. Mi smo bili u drugačijoj situaciji. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, postoje naravno izračuni i te detaljne izračune ima Ministarstvo gospodarstva. Ja ću vam samo reći kako se HEP-u u Hrvatskoj elektroprivredi nadoknađivala razlika u cijeni električne energije kao i svim drugim pružateljima ove usluge na tržištu, dakle ti izračuni postoje. A u smislu različitih opcija dioničarskoga zajma, subvencije itd. prije prije svega je naša odluka ovisila o dinamici kretanja cijena na tržištu. Da smo znali kakva će biti dinamika i koliko će se dugo zadržati više cijene odmah bismo odlučili o adekvatnom modelu, međutim s obzirom da je dolazilo do promjena i mi smo mijenjali tu svoju odluku. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Pozdravljam rebalans proračuna, rast BDP-a, povećanje plaće, nikad veću zaposlenost. Ali moje pitanje odnosi se na financiranje domova zdravlja. Jesu li povećana decentralizirana sredstva domovima zdravlja kako bi oni financijski stabilni mogli pratiti povećanje plaće i ostale svoje troškove. Hvala. Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Da, mogu reći kako su povećana decentralizirana sredstva u iznosu od oko 5%, a isto tako država je preuzela opće bolnice koje su predstavljale određen financijski isto tako teret za niže razine vlasti. I mogu reći kako smo uz oslobađanje od troškova, odnosno tereta pod navodnicima tih općih bolnica omogućili da ova povećana sredstva, ovih 5% DCA ide isključivo domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, te se nadamo kako će to pridonijeti fiskalnoj stabilnosti i ovoga sustava. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Kolegice Radolović, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa poštovani ministre prema vašim kolegama iz vladajuće većine mi kao da smo u Top Gun scenariju, a vi i premijer Plenković ste vješti piloti poput Toma Cruisa i nad Hrvatskom će se bacati taj novac, tih 25 milijardi eura. Evo ne znam što bih više rekla. Ali da malo napokon otvorimo oči, možda će i vaši kolege iz vladajuće većine shvatiti. Dakle, da istina je ono što vi kažete i što je vidljivo iz ovog rebalansa proračuna. Po onome što je transferirano iz briselske kase mi smo uz Italiju trenutačno najuspješniji vezano za mehanizam otpornosti i oporavka. tek je svaki treći euro iz mehanizma za otpornost i oporavak kroz MPO došao do krajnjih korisnika, naših korisnika. Podsjetit ću vas recimo konkretno za izgradnju, dogradnju i opremanje predškolskih ustanova planirano je isplatiti 30,4 milijona eura, isplaćeno je 7 i pol milijona eura. Za domaću prerađivačku industriju namijenjeno je 252 milijona eura, ostalo je neiskorišteno 145 milijona eura. Kako komentirate zapravo da smo najlošiji … …/Upadica predsjednik: Hvala./… … u provedbi Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa s obzirom na okolnosti sa kojima smo bili suočeni premijer Plenković i ja smo još jači od ovih pilota iz Top Guna, a to pokazuje i proračunska situacija. A što se tiče MPO-a i sredstava koji se iskorištavaju mogu vas obavijestiti kako nije točno da ta sredstva nisu iskorištena već je iskorišteno oko 2 milijarde od ukupno 4 i pol milijarde do sada, dakle značajna je apsorpcija tih sredstava. I molim vas da još jednom pogledate tu statistiku, zaista je impresivna i trebali bi malo češće govoriti o tome. Hrvatska je trenutno prva država članica u smislu apsorpcije tih sredstava, odnosno kažu u Europskoj komisiji front runner, uzimaju nas za dobar primjer, pa čak i delegacije pojedinih država dolaze u Hrvatsku kako bismo mi prenijeli konačno i svoja znanja u smislu izgradnje tehničkih kapaciteta u pojedinim državama, a vezano uz iskorištavanje sredstava iz MPO-a. Hvala vam lijepa. Da vidimo što će sada kazati kolegica Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Članak 238. ministar je iznio neistina, rekla bih, jer ja nisam ništa ovo na slijepo govorila. Pročitajte si izvješće europskih revizora, a vjerujem da jeste gdje su nas upozorili da jako kaskamo za provedbom i da u naredne dvije godine imamo za ispuniti još 279 279 pokazatelja, od toga 205 se odnosi na konkretne stvari izgradnju i dogradnju vrtića, sportskih dvorana, saniranje odlagališta otpada. Dakle, ništa nisam paušalno iznijela već sve to vam stoji u izvješću europskih revizora. **Jandroković, Dobro. Moram vam dati opomenu naravno, bila je replika. Kolega Barbarić, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre kako komentirate zahtjev kolege iz IDS-a koji bi besplatnu tunelarinu osigurao smanjenjem sredstava na projektima boljeg povezivanja sa BiH. Neću govoriti zbog čega je BiH najvažniji susjed u Republici Hrvatskoj, neću govoriti ni o važnosti jačanja gospodarske suradnje ili trgovinskog suficita pa i za ovaj proračun, …/Govornik se ne razumije./… područjima koje ovakav zahtjev vrijeđa. Hoću zahvaliti predsjedniku Plenkoviću, ovoj Vladi na žurnoj, izdašnoj potpori na saniranje posljedica nedavne prirodne katastrofe u dijelu BiH, HGSS-u, Crvenom križu, Caritasu, brojnim udrugama, institucijama koje su se žurno uključile u pomoć stanovništvu, ugroženom stanovništvu BiH. Hoću zahvaliti Vladi na izdašnoj potpori na izgradnji naših institucija neovisno radi li se o zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim,

Hvala lijepo poštovani zastupniče. Naravno da je ova Vlada do sada činila sve što je u njenoj moći da pomogne našem narodu u BiH i kažu kada daješ da se ne treba to znati i ne treba se s time hvaliti, tako da ja neću spominjati. Ali evo uvažavam ovo što ste vi rekli. Smatram da je itekako važno da hrvatska Vlada, naša Vlada pomaže našem narodu u BiH koliko god je to moguće posebno u ovako teškim trenucima. prijedloga gospodina saborskog zastupnika koji nam je donio ovu dokumentaciju, ja ako se ne varam radi se o privatnom koncesionaru koji utvrđuje te cijene. I naravno da se ne slažemo da se bilo što oduzme u smislu proračunskih sredstava, a namijenjeno za naš narod u BiH i preraspodjeljuje bilo kome. Hvala vam lijepa. Kolega Bilić, izvolite. Kolege Bilića nema, onda gubi pravo govora. Kolega Pušić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Cjelokupan prihod od poreza na dohodak Vlada premijera Plenkovića u jednoj od poreznih reformi je jedinicama lokalne samouprave prepustila cjelokupan prihod, a sve u cilju osnaživanja lokalnih samouprava. Zanima me koliko su lokalni budžeti podebljani od 2024. godini zahvaljujući upravo ovoj mjeri, te koliko je ta porezna reforma osnažila jedinice lokalne samouprave. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je naša je kao što znate kontinuirana ambicija u smislu poreznih izmjena i financiranje jedinica lokalne samouprave povećanje autonomije lokalnih jedinica, smanjenje poreznoga opterećenja, ali i pronalazak novih izvora financiranja za jedinice lokalne samouprave primjenom praktički novih modela i osiguravanjem novih fiskalnih kapaciteta, a u poreznom smislu prebacivanjem poreznoga tereta sa oporezivanja rada na oporezivanje drugih izvora gospodarske snage. Kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave ja sam malo prije u odgovoru na jednu repliku kazao kako se radi o povećanju kada gledamo 8 mjesec 2024. na 2023. od 336 milijuna eura. U međuvremenu sam dobio podatke i za 9 mjesec, pa ću evo osvježiti to i reći kako su prihodi porasli 444 milijuna eura. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Mislim da je na početku ove replike volio bih reći samo jednu stvar. Puno se spominje o uštedama nekakvim. Hajmo bit iskreni i reći ne radi se o uštedama, radi se o projektima koji nisu realizirani onom dinamikom kak' su trebali biti realizirani. To je jedno. Druga stvar, od strane vladajućih zastupnika čujemo da bi mogli biti svi sretni i veseli, da možemo biti zadovoljni jer Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo financija stvarno ide u smjeru da svi mogu biti u tomu. Međutim, u vašem obrazloženju proračuna ima jedan odlomak koji priča o mirovinama, mirovinskim primanjima. Smanjeni su za 136,4 milijona eura uslijed niže stope redovnog usklađivanja mirovina od ranijih procjena. U trenutku izrade državnog proračuna nisu bili upoznati svi čimbenici koji u najvećem dijelu utječu na ukupne rashode za mirovine. 136 milijona eura smanjujemo za mirovine. Hoćete objasniti ljudima kako preživjeti kućanstvo da 1000 eura primanja molim vas. Hvala vam lijepo poštovani zastupniče. Ja sam pojasnio i u svome odgovoru na neke od replika do sada, ali i u uvodnome izlaganju na koji način je došlo do tih ušteda. Dakle, radilo se o tome da kada radimo proračun za određenu godinu planiramo indeksaciju mirovina koja se po švicarskoj formuli obavlja dva puta godišnje imajući u vidu rast inflacije i rast prosječnih plaća. I naravno u skladu sa našim očekivanjima određena sredstva su nacrtana u proračunu, međutim s obzirom da je istekao, prošlo vrijeme usklađivanja imamo puno jasniju sliku o tome kakvo je usklađivanje bilo u siječnju, odnosno u lipnju. Ja sam spomenuo kako su mirovine rasle u 2023. temeljem usklađivanja oko 14%, u 2024. oko 11%. Naravno da su određene mirovine posebno one niske mirovine kojima se moramo posvetiti i Vlada će činiti sve što je u njenoj moći da jača standard naših umirovljenika, ali nikome prava nisu smanjena niti je bilo tko oštećen, nego se radi o projekcijama koje su ispale drugačije u odnosu na ono što smo planirali. Hvala. **Jandroković, Gordan Pardon, povreda Poslovnika kolega Golubić. Izvolite. **Golubić, Tomislav (SDP)** Pozivam se na članak 238. Dakle ministre pričamo o najugroženijoj skupini u našem društvu. Vi ste odlučili ovim rebalansom skinuti 136 milijona eura koji su bili planirani za te umirovljenike, usmjeriti ih negdje drugdje. Pričati o tome da su dobili povećanja da nikome ništa nije uskraćeno. Ako znate model kako da jedno kućanstvo preživi sa 1000 eura mjesečno ja vas molim da ministarstvo vaše izda uputu. Ljudi ne znaju kako preživljavati, žive ne na granici, žive u siromaštvu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika, pa dobivate opomenu. Sada će kolega Totgergeli replicirati, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Često smo u Saboru slušali kako je HEP pred bankrotom, pa vas ja molim da kažete kakvo je financijsko stanje HEP-a? drugo pitanje, jučer na Odboru za financije predsjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku kaže da su oni izračunali da bi rast BDP-a do kraja 2024. godine mogao rasti čak 4%. Ministarstvo je izračunalo 3,6% pa vas ja sad pitam jel' vaš izračun pesimističan, a njezin optimističan, odnosno gdje očekujete da ćemo na kraju završiti? **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa kao što ste mogli vidjeti ne radi se o nikakvom bankrotu Hrvatske elektroprivrede. Ta je kompanija, kompanija koja stabilno posluje i u smislu dugova koje je Vlada, država imala prema Hrvatskoj elektroprivredi te dugove smo kroz ovaj rebalans isto tako i sanirali, odnosno razriješili. Naravno postoji određena obveza koja će se sada kontinuirano isplaćivati s obzirom da imamo sada drugi model i znamo kolika je ta razlika u cijeni i koliko vremensko razdoblje je otprilike pred nama kada ćemo se morati suočavati sa tim razlikama, tako da ćemo u tom smislu prilagođavati i dinamiku plaćanja. HEP je na pola godine ako se ne varam ostvario dobit od 160 milijuna eura, dakle tu je situacija u potpunosti stabilna. Što se tiče naših projekcija naravno da nas vesele projekcije svih onih koji imaju projekcije rasta realnoga BDP-a višeg od Ministarstva financija, ali mogu reći da su se projekcije Ministarstva financija uvijek do sada pokazivale najtočnijima, tako da evo mi ostajemo pri tom scenariju. Hvala vam. **Marković, Miroslav (SDP)** Poštovani ministre Primorac postoji uzrečica u biznisu koja glasi „svaka kriza je prilika“. U praksi vidimo da je rijetkima to bila prilika da naprave pozitivne promjene, napredak, a većini za hvatanje u mutnom, enormne zarade i pohlepno trpanje novaca u džepove. Državi Hrvatskoj ona je došla kao prilika da kroz jednu od najvećih stopa PDV-a u Europi uprihođuje velike svote novca i da raspodjeljuje onako kako njoj odgovara, često i u predizborne svrhe. Koristi su imali poduzetnici pogotovo oni koji su se sjajno okoristili faktorom krize, inflacije, ulaskom u euro kako bi uskladili cijene. Energetski sektor – bankarstvo, trgovački lanci i još neke djelatnosti su itekako profitirale od svega navedenog. Dobiti tih trgovačkih društava broje se milijardama eura, a ni država se baš ne žali previše, jer je prema podacima iz ovog rebalansa vidljivo da je porez na dobit najviše rasla od čak 17% i iznosi 387 milijona eura. Jedini koji ne trlja ruke su naši sugrađani, zato vas pitam imate li namjeru uvesti porez na ekstra profit kao trajnu mjeru ili progresivnu stopu poreza na dobit? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa nerijetko smo mi suočeni sa takvim kritikama da je država nekakav profiter ovdje u inflaciji i te kritike me pomalo i čude posebno kada dolaze od strane saborskih zastupnika koji znaju što je država. Država nije vladina država. Država je država svih građana, pa ako država nešto i profitira pod navodnicima, a ukoliko je deficit 2,6 sigurno ne profitira, onda bi građani trebali biti ponosni na tu državu koja je njihova država. I istovremeno država koja osigurava kroz povećane fiskalne kapacitete i priljeve od poreza na dodanu vrijednost kao što ste i rekli, a koje dominantno pune oni koji troše više, jer oni više uplaćuju poreza na dodanu vrijednost da ima kapaciteta osigurati mjere za one koji su najugroženiji, za osiguravanje cijena električne energije, plina, ali i za socijalne naknade, za naše ugrožene, za naše umirovljenike sa najnižim mirovinama,

Kako sam mislio govoriti i pohvaliti značajku i bitnu stečevinu davanja suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne samouprave za jedan postotni bod povećanja, a o tome su već govorili uvaženi kolege uputio bih vam jednu zamolbu. Ako nije moguće smanjiti stopu PDV-a na mlijeko i mliječne prerađevine, da li postoje alternativne mjere, poticajne ili su

Da, otvorili ste dobro pitanje. Naravno uvijek se propituje da li bi trebalo sniziti PDV na još pojedinu skupinu proizvoda. Mi smo na žalost upravo pod pritiskom takvih zahtjeva koji su dolazili sa različitih strana, izradili analizu koja je pokazala da snižavanje stope PDV-a na žalost nije rezultiralo smanjenjem cijena proizvoda iako je to bila ambicija i cilj zbog kojeg se ta stopa snižavala. I naravno da je puno bolje u odnosu na fiskalne rashode i rješavanje problema kroz poreznu politiku rješavati problem na onom mjestu gdje on nastaje, odnosno da se evidentira i jasnije poveže poticaj države sa mjerama koje je potrebno provoditi, tako da su eventualni poticaji naravno puno bolji, izravni da se vidi što se plaća, kome se plaća nego porezni nekakvi rashodi. Mogu reći da postoje mjere u poljoprivredi, Ministarstvu poljoprivrede da to također vrlo pomno prati od malih mljekara pa ovih izravnih dodjela itd. Ali svakako da postoji i prostor za unapređenje. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, u nekim stavkama MPO-a postoji manji priliv novca od onoga što je planirano posebno u dijelu koji se odnosi na vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom i slično. Recite nam imamo li razloga za zabrinutost s obzirom na dinamiku realizacije tih projekata? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Nema razloga za zabrinutost. Dakle, pratimo tu cijelu situaciju, razgovaramo sa jedinicama lokalne samouprave. Spomenuo sam već koliko je teško u smislu građevinskih radova, u situaciji kada imate na raspolaganju i Fond solidarnosti i obnovu od potresa i energetsku obnovu i ulaganja infrastrukturu i ulaganja u projekte aglomeracije, pronaći tu operativu, mehanizaciju, ljude koji su nam na raspolaganju. Znate da jedan značajan dio radne snage dolazi izvan RH kako bi nam pomogao osigurati provedbu tih projekata. Nema razloga za zabrinutost, razgovaramo kontinuirano sa JLS, posebno u kontekstu aglomeracija i projekata koji su vezani uz aglomeracije i naravno da će ti svi projekti biti obavljeni na vrijeme, hvala. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče. Uvaženi ministre, evo pohvaljujem Prijedlog izmjena i dopuna proračuna jer kako smo proučili materijale vidjeli smo da se očekuje ubrzanje realnog rasta BDP-a za 3,6% nakon rasta od 3,1% ostvarenog u prošloj godini, a osobna potošnja i bruto investicije u fiksni kapital bit će glavni pokretači rasta gospodarske aktivnosti. Također se predviđa i usporavanja inflacija indeksom potrošačkih cijena, a evo značajan učinak na prihode proračuna imaju i sredstva pomoći tijela EU, posebice vezano uz novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027.g., te mehanizam kao što smo pričali za oporavak i otpornost.

Hvala lijepo poštovana zastupnice, sve što ste rekli u potpunosti stoji i u potpunosti podržavamo i slažemo se sa time, hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo govorili ste o određenim povećanjima što se tiče nekih prava iz sustava socijalne skrbi, no zaboravili ste spomenuti određene financijske učinke novih zakonskih propisa poput Zakona o osobnoj asistenciji ili Zakona o doplatku za djecu. Naime, radi lošeg planiranja zakonskih propisa, ali i propisivanja uvjeta slučajno ili namjerno ste uštedjeli znatna sredstva upravo na ovim ranjivim skupinama. Novim Zakonom o osobnoj asistenciji je priznato pravo 5 tisuća korisnika od planiranih čak 14 tisuća korisnika. Zakon je na snazi godinu i pol, a doplatak za djecu po novom zakonu zakonu prima čak 180 tisuća manje djece. Od planiranih 500 tisuća djece danas doplatak prima 320 tisuća djeca, toliko o planiranju skrbi za najranjivije, a upravo ovaj rebalans skida na ova dva primjera 85 milijuna eura koja su trebala bit usmjerena djeci i osobama s invaliditetom. Ima li uopće koordinacije između ministarstava… …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… Hvala lijepo poštovana zastupnice, naravno da ima itekako dobra koordinacija između resora prilikom izrade rebalansa, prilikom izrade proračuna. Ja ću istaknuti kako je kada govorimo o doplatku za djecu značajno povećano pravo, značajno povećan krug korisnika i značajno povećan iznos koji primaju i sada govoriti da se nešto otkida od proračuna i štedi i ne dodjeljuje, da je sada gore nego što je bilo prije je manipulativno prikazivanje činjenica. Dakle činjenica je da je značajno povećan krug djece i ljudi koji ostvaruju ta prava sa značajno povećanim naknadama, a do ove uštede pod navodnicima je došlo na način da se ta sredstva nisu iskoristila s obzirom na cenzus koji je postavljen i broj korisnika koji je ušao unutra, dohoci po članu kućanstva veći nego što smo planirali i objasnio sam razloge za to. Kad govorimo o osobnoj asistenciji, ovdje isto tako govorimo o planiranim sredstvima gdje je došlo do manjeg broja zahtjeva nego što smo očekivali, ali dio sredstava se financira i sredstvima EU, pa nije potrebno iz državnoga proračuna, hvala. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče i ministre. Jedna od stvari koju je Ministarstvo financija odnosno i Vlada RH stavila u funkciju, mnoge su Vlade prije toga govorile o tome, je stavljanje u funkciju i državnih obveznica i trezorskih zapisa, naravno svaka se država mora zaduživati na svjetskom ili nekom drugom tržištu. Ovaj potez je zasigurno dao priliku i građanima, na kraju krajeva i gospodarskim subjektima koji su pod uvjetima koji su puno bolji od onih koje su nudile banke u RH ostvarile taj cilj kojem smo težili da hrvatski građani budu dio onoga što smo nekada kupovali na svjetskim tržištima i da od toga imaju naravno i koristi. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče, naravno kamate koje su preusmjerene hrvatskim građanima umjesto financijskim institucijama predstavljaju jedan od najznačajnijih rezultata ovoga izdanja državnih vrijednosnica koje je namijenjeno građanima, dakle i u vidu trezorskih zapisa i narodnih obveznica. Mi govorimo trenutno o 2 izdanja narodnih obveznica i 4 izdanja trezorskih zapisa kojima je oko 200 milijuna eura kamata koje bi bile uplaćene financijskim institucijama, uplaćeno i preusmjereno našim građanima. To su značajna financijska sredstva u situaciji kada su građani svoje depozite u bankama mogli čuvati po nula ili pola posto kamata. Građani isto tako moraju biti svjesni činjenice da ako postoje potrebe za zaduživanjem države i oni ne sudjeluju u izdanjima narodnih obveznica ili trezorskih zapisa,

domovima za starije osobe, centrima za pružanje usluga u zajednici, domovima za odrasle, centrima za odgoj i obrazovanje, centrima za rehabilitaciju i domovima za odgoj. Neki od njih su ostali gotovo u potpunosti bez planiranih sredstava. S obzirom da oni brinu o mladim ljudima s određenim problemima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te starijim osobama teško narušenog zdravlja koji ovise o tuđoj pomoći, njihova uloga u društvu je od iznimne važnosti. Zanima me zašto ste njima skinuli ovolike iznose? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice, pa evo mogu istaknuti kako se ne radi o nikakvom smanjivanju prava. Ja nisam sada upoznat sa svim ovim detaljima pojedinih projekata i pojedinih domova koje vi spominjete, radi se eventualno o provedbi projekata čija je dinamika odgođena, dakle ne radi se o smanjivanju prava, a isto tako moram istaknuti kako je upravo ova Vlada osigurala financijska sredstva da se izgradi 20 novih domova za starije i nemoćne tako da u svakoj županiji de facto bude još po jedan dom za starije i nemoćne. Ako postoji nešto što treba dodatno razjasniti evo ja vas molim da uputite onda i pisani zahtjev mi ćemo to pogledati i detaljnije pojasniti. Sad doista ne znam za svaki pojedinačni dom. Evo, hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre ja ću se opet vratiti na obrazovanje. Dakle, kapitalne investicije u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju smanjenje su 56% i to javnost treba jasno čuti. Ovo jasno pokazuje koliko je obrazovanje važno ovoj Vladi i to unatoč tome što je premijer na početku svog mandata najavio da će brinuti o kvaliteti obrazovanja. Tada sam mu u replici rekla da ne zna o čemu govori, a ovaj rebalans pokazuje da ne zna niti što radi, niti on niti njegov resorni ministar gospodin Fuchs. Dok god pričamo o obrazovanju kao temelju društvenog napretka ovakve odluke sve dovode u u pitanje. Dakle, još jedanput ću ponoviti ulaganja u obrazovanje su upola manja od onoga što ste planirali ili niste dobro planirali ili zaista sad smanjujete ta ulaganja. Zašto to radite? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pojasnio sam već kako se ne smanjuju ulaganja niti je intencija Vlade da kroz ovaj rebalans smanji te stavke pa kako se one ne bi mogle provoditi do kraja nego upravo obrnuto. S obzirom na dinamiku provođenja tih projekata odlučili smo ne čekati kraj godine pa onda konstatirati kako je proračun završio bolje nego što smo planirali nego smo prošli projekt kroz projekt i de facto utvrdili da se određeni projekti neće moći provesti tom dinamikom i to smo evidentirali sada u proračunu. A što se tiče proračuna ovoga ministarstva u mandatu ove Vlade mene ako sjećanje dobro služi on je praktički udvostručen od 2016. godine i to pokazuje koliko je ovoj Vladi stalo do ulaganja u obrazovanje i znanost. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Vidimo da ni u rebalansu nema zaokreta koji bi se ticao mirovina i isplata iz proračuna prema mirovinskom osiguranju već isključivo se radi uvijek o usklađivanja koja su propisana zakonom. Istovremeno svjesni ste da je u 2023. dobit banaka u Hrvatskoj rasla 92% u odnosu na prethodnu godinu, ove godine ponovo raste i bit će rekordnih vjerojatno 1,6 milijardi eura. Mi smo predlagali, predlažemo i dalje i želimo čuti vaš stav o tome da se uvede za banke porez na ekstra profit i da se ubrani ekstra profit investira u realno povećanje mirovina, posebno onih najnižih mirovina jer činjenica jest da su banke dobro kapitalizirane, da su likvidne, a da ostvaruju profite ni orale ni kopale već zbog odredbi ESB-a o prekonoćnim zapisima. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Upravo imajući u vidu ovo o čemu vi govorite, ali prije 2 godine ne sada mi smo i pokrenuli projekt izdavanja narodnih obveznica i narodnih trezorskih zapisa i sve ove profite koje banke komercijalne ostvaruju od HNB-a ne bi ostvarivali kada bi građani uložili svoja sredstva u državne obveznice. Tada bi država ta sredstva dobila od HNB-a i proslijedila ih svojim građanima. Nisam vidio da ste vi imali nekakvu kampanju mobiliziranja ljudi da ulažu u narodne obveznice, zanimalo bi me baš jeste li vi osobno uložili. Mislim da je upravo to bio iskorak koji je omogućio svima onima koji smatraju da banke nepravedno ostvaruju profite da ta svoja sredstva ulože u državne vrijednosne papire, a u tom slučaju komercijalne banke ne bi imale ništa za deponirati kod HNB-a pa s tog osnova ne bi ni dobile nikakvu kamatu. Hvala.

jer da mi podržavamo ulaganje u državne obveznice, međutim puno ljudi i sami znate to ne može ulagati i mi upravo želimo uzeti onima koji imaju najviše

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre u izvješću Hrvatskih voda se vidi kako se kapitalni rashodi povećaju za 23,5 milijuna eura i to uglavnom iz nacionalnih sredstava dok se smanjuju rashodi za 19,2 milijuna eura za projekte Karlovac i Ogulin koji su planirani kao europska sredstva. Napominjem da je u prošlom razdoblju Operativnog programa Konkurentnost i kohezije preko 50 milijuna eura ostalo nerealizirano na projektima Karlovac i Ogulin od kojih je preko 40 milijuna eura bilo upravo europskih sredstava. Znači ove godine se 19,2 milijuna eura neće realizirati što je žalosno jer od toga su to većinom europska sredstva. Znači nastavljamo trend ne realizacije europskih fondova, a razlog je isključivo taj što i nakon 8 godina projekti obrane od poplava Karlovca i Ogulina još uvijek nisu spremni za realizaciju, pa molim vas da nam objasnite kako je to dobra dinamika realizacije europskih fondova. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice, pa evo ja podsjećam još jednom kako je apsorpcija iz stare perspektive svega što dosada smo radili 100%. Dakle, nema tu razloga da bilo što se prikazuje na ovaj ili onaj način. Kada govorimo o sustavu Hrvatskih voda radi se značajnom sustavu, upravlja preko 30 tisuća kilometara vodotokova, ima preko 4 tisuće kilometara nasipa, značajne su investicije bile isto tako i u izgradnju novih nasipa. Ja mogu istaknuti kako se samo na troškove održavanja odnosi godišnje oko 100 milijuna eura, a isto tako u razdoblju od 2016. do 2024. je preko 450 milijuna eura uloženo upravo za zaštitu od poplava odnosno izgrađeno ili rekonstruirano je dotada 250 kilometara nasipa i naša je ambicija naravno nastaviti tom dinamikom i dalje i doći uskoro i do 300 km. Hvala. **Jandroković, Gordan Ne mogu istovremeno postojati dvije kontradiktorne i međusobno suprotstavljene tvrdnje, pa evo sad vi meni recite što je zapravo točno. cijeli dan ministar financija u ime HDZ-a kaže da hrvatski građani nikada nisu živjeli bolje, sve je bajno i sjajno, svega smo se naslušali, evo imamo renesansu obrazovanja, socijalni transferi štite ranjive skupine, pa gospodo draga kada je tako fantastično da se možete hvaliti svojim uspjesima recite mi što će nam Ministarstvo demografije? U državi koja bi bila tako dobro vođena i upravljana kao što vi to opisujete nema razloga za demografski slom niti ima razloga za osmišljavanje nekih novih demografskih mjera. Prema tome, ili ste prevarili građane kada ste oformili novo ministarstvo i nabili nam trošak ili možda statistički podaci i brojke nisu onakve …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… kakvim Hvala vam lijepo poštovana zastupnice. Pa ja kada sam govorio o populizmu i pesimizmu nisam govorio napamet niti sam govorio zato što mi je žao što neko ne hvali Vladu, doista mi to nije nikakav cilj niti ambicija, ali isto tako govorim u ime jedne skupine građana s kojim ja svakodnevno komuniciram, nisu nužno djelatnici u ministarstvima u Vladi koji su doživljavaju ovaj uspjeh ekonomski i kao svoj i smeta ih i vrijeđa kada neko taj uspjeh omalovažava, zatire, prikriva itd.. Ja mogu reći da nisam rekao da je situacija takva da se ništa ne može unaprijediti, ali da činimo ono što možemo činiti i smatramo da su mjere koje donosimo po pojedinim resorima primjerene. isto tako smatram da je širenje pesimizma, posebno u ekonomskom smislu loše i neodgovorno, ne zato što to vrijeđa nas kao Vladu nego nije produktivno. A kada govorimo o iseljenicima, istaknut ću samo da je u posljednje dvije godine neto bilanca 40 tisuća otprilike više useljenih nego iseljenih. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Sve pohvale na ovaj prijedlog rebalansa kojim se povećavaju prihodi, smanjuju rashodi i ono što je najbitnije smanjuje se i manjak u proračunu. Najznačajnije povećanje odnosi se na provedbu aktivnosti 6. i 7. i 7. paketa mjera Vlade RH i znamo da samo 7. paket mjera od gotovo 250 milijuna eura za zadržavanje niske cijene energije i zaštitu građana u društvu obuhvaća gotovo sve kategorije i kućanstva, male, mikro poduzetnike, velike poduzetnike, umirovljenike, branitelje, studente. Recite mi postoji li ijedna skupina naših građana koja će ovim rebalansom dobiti manje sredstava zbog kojih bi neko od naših kolega trebao glasati protiv ovog rebalansa? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa činjenica je kako se povećavaju rashodi državnoga proračuna, oni se povećavaju za oko 980 milijuna eura, dakle u odnosu na izvorni plan ne postoji nijedna skupina koja bi trebala time se osjećati zakinuto, nego dapače, povećavaju se prava i povećavaju se izdvajanja. Naravno zbog povećanja prihodne strane proračuna deficit je nešto manji, međutim moramo imati u vidu činjenicu kako je i kroz pakete mjera koje ste trenutno spominjali, Vlada proračunska sredstava koja dolaze i od povećanih prihoda naravno pokušala redistribuirati na najprimjereniji način. Ako postoji deficit u državnome proračunu, a on je na razini općega proračuna 2,6% znači da Vlada povećanje prihoda nije spremila negdje sa strane i čuva ga za crne dane nego je potrošila i dalje više nego što je imala i zaduživala se primarno za investicijske projekte. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Ja imamo jedan mali problem, ja sam vizualni tim pa još uvijek si vizualiziram u toj priči o Top Gunu ko bi bio Tom Cruise, vi ili premijer, imajući na umu da je nužni uvjet da je da je morao ići u vojsku pa ćete se vi odlučiti ko je od vas bio Tom Cruise. Ali nešto što vas ja hoću pitati je sljedeće, a to je mi još uvijek na stavci kada govorimo o Ministarstvu gospodarstva imamo stavku koja govori o savjetovanju INA-MOL. To smo malo zaboravili tu cijelu priču između INA-e i MOL-a savjetovanje i ostalog, zanima me što i dalje i zašto i dalje postoji ta stavka? Što se savjetuje i o čemu je tu i dalje riječ? Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Pa kao što znate taj postupak INA-MOL nije još uvijek završio tako da stavka ta koja postoji je stavka koja se odnosi na usluge i tima koji naravno je zadužen za pravnu analizu i za pravnu pomoć pravnu pomoć RH u tom smislu i zbog toga je ta stavka i dalje u proračunu. Vi kao što znate još uvijek nismo razriješili ono pitanje plaćanja arbitraže po arbitražnom pravorijeku odnosno presudi, tako da evo zbog toga je ta stavka i dalje u proračunu. Hvala. Idemo dalje, kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ministre sa suradnicima. Pa evo čestitke na ovom rebalansu i na odborima ono što smo raspravljali da su brojke i rast impresivan, čestitam vam na europskim fondovima. Mislim da su tu jasne poruke da 25 milijardi eura neće biti izgubljeno ništa. Impresivno je gledati evo baš sam gledao tablicu kad smo prijavljivali NPOO bili smo 16., sada smo prvi 4,5 milijarde eura, al da malo stavimo u kontekst pogledamo i druge države. Zaduženost Hrvatske će biti nakon ovog 58,9% 58,9% BDP-a ulazimo u mastriške kriterije, danas francuski premijer Barnier predstavlja proračun za iduću godinu prosječna zaduženost eurozone 90%, Francuska 110% najavljuje smanjenje proračuna za iduću godinu za 40 milijardi eura.

Hvala vam lijepo poštovani zastupniče. Pa naravno kad pokušate ocijeniti kakvo je ekonomsko, gospodarsko, socijalno ili bilo kakvo drugo stanje u pojedinoj državi jako je teško to ocijeniti ako se ne mičete iz te države i procjenjujete to samo na temelju informacija koje su vam dostupne u toj državi, ali ako pogledate relativnu usporedbu a to je ovo što ste vi sada učinili hrvatski napredak u ekonomskim i fiskalnim pokazateljima je doista impresivan. I to nam daju za pravo ne samo rejting agencije nego i svi drugi s kojima razgovaramo na međunarodnoj razini, međunarodne financijske institucije, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond. Uzimaju doslovno Hrvatsku kao zemlju slučaj u pozitivnom smislu i naravno da onda u tom kontekstu kada čujemo pojedine pesimistične teze pitamo se da li živimo u istoj državi. Kada gledamo relativnu usporedbu po svim pokazateljima makroekonomskim Hrvatska je dosada ostvarila u posljednjih nekoliko godina doista impresivan napredak. I zadnja replika kolega Deur. povećanje invalidnina hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i sve ono što se svim zakonima napravilo. Želim za braniteljske centre spomenuti za koje su za dugotrajnu, dugotrajni sve ono što radi što ste prepoznali vi i ova Vlada ali i kroz Ministarstvo obrane za sve povećanje svih ovih izazova kroz koji živimo i nakon toliko godina nikad dosad nije bio ovoliki financijska injekcija koja je ušla u Ministarstvo obrane i za ljudski… i za ljude, za vojnike, za časnike, za tehniku. Evo želim vam prije svega na tome zahvaliti i malo da to pojasnite evo da čisto da se zna pokraj svih ovih dežurnih kritičara. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Hvala vam što nam pomažete da se ove dobre vijest probiju u javnost. Vi ste to tako dobro sve pojasnili, dakle sva izdvajanja i u okviru Ministarstva obrane i u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja odražavaju naravno i ciljeve Vlade da se usmjeravaju kako na one koji su pridonijeli stvaranju neovisne RH tako i u onim izazovima koji potencijalno prijete u smislu izdvajanja u obranu i naravno da ćemo nastojati i sa resornim ministrima u kontinuiranoj komunikaciji i dalje unaprjeđivati standard kao naših branitelja tako i naših oružanih snaga i na taj način jačati sigurnost i otpornost RH ne samo ne samo u ekonomskom nego i u nacionalnom obrambenom smislu. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa ministru potpredsjedniku Vlade. Hvala svima koji ste sudjelovali u raspravi. Žao mi je što nismo saznali tko je Tom Cruise, a tko Val Kilmer, ali još ima vremena. A ne znamo ni tko je Kelly McGillis možda se zato javljate. Idemo dalje sa radom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda krećemo na raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Lalovac i kolegica Ahmetović. Prvi je na redu kolega Lalovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa državnim tajnikom i sa suradnicom glavnom državnom rizničarkom, pred nama danas prijedlog rebalansa državnog proračuna za 2024. ja ću se samo kratko uvodno osvrnuti na brojke koje je rekao ministar. Znači BDP 3,6, inflacija 3%, zaposlenost 3% i rast bruto plaća 14,7% i onda se to zapravo i reflektira na stanje u proračunu veći prihodi za 1,8 milijardi eura i došli su prihodi na 30,3 milijarde eura. I onda se zapravo po pojedinim kategorijama poreznih prihoda utvrđuje koliko su pojedini porezi rasli. Najviše je ras… najviše je rasao porez na dobit i porez na dobit je rekordan u RH. 2,8 milijardi eura To vam je ako pretvorite u kune jel negdje oko 20 milijardi kuna, 20 milijardi kuna. Na osnovicu poreznu koja je ja mislim u Hrvatskoj među nižima u EU, među nižima u EU što znači da imamo one porezne stope od 10 i 18%. Da se malo vratimo u prošlost jer se svi danas, znači negdje oko 2016. ukupan porez na dobit svih kompanija u Hrvatskoj je bio oko 5 do 6 milijardi kuna. Znači 3 puta više u Hrvatskoj je porez na dobit nego u odnosu na nekakva početna razdoblja prije ekonomskog rasta. I to nije nikakav problem, ne bi bio nikakav problem da se taj dio prelijevanja poreza na dobit ne prelijeva na krajnje cijene potrošača, da je taj porez na dobit zbog veće produktivnosti, zbog većeg ulaganja, zbog istraživanja i razloga itd. znači zbog svih onih komponenti u pojedinim kompanijama koje strukturno čine taj porez na dobit efikasnijim, međutim ako imate porez na dobit koji enormno raste i samo od 2022. vam je narastao za 70%. znači 2022. godine porez na dobit je bilo 1,6 milijardi eura a ove godine 2,6 milijardi eura jel znači u 2 godine jel. Znači to je nekakav impuls da se nešto događa jel. Kako to da se u 2 godine baš takva eksplozija poreza na dobit? Evo pa vi ste stručnjaci vi mi recite šta se to u 2 dogodilo. Šta se to u 2 godine tako dogodilo da je toliko narasla a da svih razvoja Hrvatske od kad je da nikad mogli skupiti ni približno toliko, ni približno toliko Događa vam se inflacija pohlepe i prebacivanje da ne kažem brutalnog prebacivanja cijena na krajnjeg potrošača. I nije bilo malo puta kada Vlada reagirala i sa manjim PDV-om čak i apelima premijera, ovo ljeto je bio i apel premijera nemojte dizati cijene jel. Što znači drugim riječima da je Vlada u svim tim apelima nije uspjela jer to se reflektira kroz proračun što znači da ne može postojati drugi mehanizam ostvarivanje određene ekstra dobiti u doba najveće inflacije u Hrvatskoj jel, jel dobit je korelirana sa inflacijom. Ako vi meni kažete da nije, evo vi mi pokažite kada je to dobit, kako je rasla u odnosu na inflaciju. Povucite krivulju inflacije i povucite krivulju poreza na dobit i onda ćete zapravo dobiti glavni zaključak da je temeljna u ovome dijelu inflacija onih koji su, to prevalili na krajnje cijene potrošača, a nisu prevalili na povećanje plaća svojih zaposlenih, nisu to napravili. Pa i vi ste kao ministar išli s tom mjerom da plaćate najniže plaće, da im plaćate mirovinsko osiguranje, što nema smisla ako imaju toliko poreza na dobit. Toliko vam fali radnika jel, pa povećajte im plaće jel, ništa se nije dogodilo. I zbog toga smo mi više puta ovdje zagovarali i mi osobno iz oporbe smo vas podržali kada ste donijeli porez na ekstra dobit, mi smo vas podržali, digli smo ruku za ta…, jel smatramo da je za ekonomiju dobro i zdravo imati jedan takav zakonski element kada se neko zaigra na tržištu, a apeli Vlade ne pomažu, da taj dio se mora vratiti u proračun, kome. E sad ovdje ja ću samo kratko o umirovljenicima koji su glavni i najveći platiše bez obzira što netko ne misli da su oni najveće platiše poreza, poreza na dodanu vrijednost jel umirovljenici troše najveći dio, da ne kažem 100%, čak i više od svojih mirovina na upravo ove cijene koje su rasle i onda kada vidimo u proračunu odnosno u rebalansu i zato se pitamo i kažemo da je imalo prostora i u ovom prijedlogu rebalansa da Vlada napravi ne samo onakvu indeksaciju mirovina koju smo mi kao SDP predlagali da ide 100% povoljniji faktor. Pa ja čak mislim da se nije Vlada zeznula, pa sad Vlada kaže ma mi smo se zeznuli oko indeksacije. Ljudi moji ne možete se zeznut, niste se tolko zeznuli, niste se zeznuli g. ministre za 320 milijuna eura. Ljudi moji, 320 milijuna eura ste se vi zeznuli. A znate, i to na redovnim mirovinama, a znate kolko ste se zeznuli na, za obiteljskim mirovinama, 214 milijuna eura. Ljudi moji, vi ste se zeznuli za 600 milijuna eura na mirovinama koje vi ovdje umanjujete koje se financiraju iz PDV-a, okej prebacili ste na doprinose, ali ljudi moji to nije zeznuto, to nije, vi niste tolko da ne znate računat, vi znate jako dobro računat Znači vi ste ovim omogućili i trebali ste umirovljenicima da znaju i zato ćemo mi iz Kluba SDP-a predložiti amandman, znači šta vi radite? Vi jedan dio mirovina se puni od PDV-a, vi ste sad sve te mirovine koje se pune iz PDV-a prebacili na doprinos jel ste imali bolji doprinos 440 milijuna eura, a ovo povećanje odnosno za to ste umanjili mirovine i s time ste rekli da ćete riješiti HEP. Ljudi moji, rješavate HEP, nitko ovdje nije vidio nijedan dokument, nijedan račun, nijednu, pazite ja neću pričat o aferama što su bile u HEP-u, milijarde što su nestale, to će kolegica da nitko ovdje nije vidio nijedan dokument, mi dajemo HEP-u 600 milijuna eura jel, dižemo na mirovinama 600 milijuna eura E onda morate, niste se tu preračunali, znači ovo nije sigurno preračunavanje. Vi ste imali vjerojatno odnosno drugim riječima postoji prostor, ozbiljan prostor sada postoji na mirovinama odnosno vi ste ga planirali ljudi moji, pa nisam ja, vi ste ga planirali da ima prostora za mirovine. I sad ste u rebalansu vidjeli jel da imate puno povoljnije i nećete dat umirovljenicima nego ćete tu rupu pokupiti u HEP-u, zahvaljujem. kao što i sami znate najznačajnije povećanje rashoda u ovom rebalansu, a rekao je o tome i kolega Lalovac, vidljivo je upravo ono koje se tiče nadoknade razlike cijene energenata opskrbljivačima i to iznosi 596 milijuna eura, dakle više nego pola milijarde eura. Od tih 596 milijuna eura Vlada je namijenila 523 za prijeboj međusobnih potraživanja i obveza između države i HEP-a, a sve zbog toga što je HEP kao temeljem uredbe isporučivao jeftiniju energiju. U tom iznosu, dakle ovom 596 milijuna eura je i iznos klirinškog plaćanja odnosno plaćanja duga Rusije, a o tome ćemo kasnije, nego o kakvom se prijeboju radi? Ja podsjećam javnost da je Vlada 30.3.'23. odlučila da u cilju, citiram, stabilizacije poslovanja HEP-a, a temeljem analize poslovanja HEP-a u '22. i '23.g., ovo je važno znati koje godine, u '22. i '23.g., da zajam od 400 milijuna eura iz proračuna i još 500 milijuna eura dodatne dokapitalizacije, ukupno 900 milijuna eura. Baš te 2023.g. HEP je nabavljao plin po tržišnoj cijeni, a točno odabranim privatnim kompanijama između ostaloga naravno da se ne izbjegne i on, PPD-u prodavao taj isti plin za jedan cent. Između ostalog dakle te 2022.g., rekli smo o '23., HEP je nabavljao plin na način da je poništio natječaj na kojem je dobio povoljniju ponudu, pa prihvatio skuplju ponudu, pa onda isplatio 100 milijuna eura avansno bez da je primio ijednu jedinu molekulu plina, opet pogađate od koga, od PPD-a. I jedna i druga makinacija HEP-a navodno je pod paskom DORH-a, do kada ne zna se, ne zna ni Turudić jer jučer kao nije znao, on bi se dopisivao, kaže pošaljite mi pisani upit. Samo što se ja ne volim dopisivati, ja nisam Josipa. Vratimo se na HEP i Vladu, e sad da bi pokrila makinacije Frane Barbarića tada sigurno, a možda i još uvijek potpredsjednika zagrebačkog HDZ-a i stabilizirala HEP kojeg je ovaj očerupao, Vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem odobri zajam. U zahvalnost što mu je dao ruku HEP HEP odnosno Barbarić na svim računima za električnu energiju i za toplinsku energiju napiše da su računi niži jer je to zasluga Vlade RH, da ne bi bilo zabune. Danas ta ista Vlada kaže da HEP ne mora vratit zajam koji mu je dan jer eto zajam će se prebiti s dugom Vlade prema HEP-u koji je nastao jer je Vlada natjerala HEP da isporučuje toplinsku električnu energiju po nižim cijenama i to vam je taj prijeboj. I da ne bude zabune prijeboj je izvršen preko državnog proračuna, dakle preko javnih sredstava iz džepova poštovani građani svih nas. Da, plaćali ste nižu cijenu električne, odnosno toplinske energije u pošti, u banci, s tekućih računa kako god. Ali sad će se višak, odnosno razlika istresti iz vaše zajedničke vreće u HEP-u, a i ostalim opskrbljivačima će se isto tako istresti. Cijelu ste godinu skupljali plaćajući PDV ili porez na dohodak ili boga pitaj kakav porez da bi se sada platio ostatak računa koji vam je kao umanjila Vlada. E da i ako vam do sada nije jasno zbog čega se mirovine ne mogu povećati, odnosno ne mogu pratiti rast cijena evo zbog toga, baš zbog toga jer se HEP-u ipak mora platiti puna cijena energenata koji su vam kao bili jeftiniji, a ne ib se moralo platiti da Barbarić sa početka priče nije vaš novac slijevao u privatne kompanije i da citiram opet Vladu Republike Hrvatske destabilizirao poslovanje HEP-a kako se to lijepo kaže. E sad kad smo razjasnili ovaj problem imam ja još dva problema, a prvi je pitanje kako se to došlo do iznosa od 523,1 milijun eura razlike u nabavnoj cijeni i fiksiranoj prodajnoj cijeni energenata. Tko je to utvrdio? Tko je to i gdje prikazao i tko jamči da ta razlika nije još jedna afera HEP-a koja zaslužuje izvide DORH-a? Jamči li to možda Hrvatska energetska regulatorna agencija koja treba kontrolirati poslovanje HEP-a, a koja je i sama dobila negativno mišljenje Državne revizije zbog niza nepravilnosti. Između ostalog pazite vi apsurda, ironije, komedije kako god hoćete nazovite jer nije utvrdila kako se uopće obavlja nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetske djelatnosti, a obavljala je nadzor nad samo petnaestak energetskih subjekata od njih ukupno 300. Ne znamo je li HEP među tim nadziranima. Ako hoćete i drugi problem koji možda i nije problem, nego rezultat jučerašnjeg časkanja verbalnog nasilnika sa prijateljem Acom Vučićem je isplata 107,6 milijuna eura nekakvog klirinškog duga prema bivšem Sovjetskom Savezu čiji je slijednik Rusija koji se malo prije spomenuti Plenković grozi i druge optužuje da su ruski igrači, ali on eto isplaćuje iznose iz proračuna koje će Rusija koristiti za svoj rat protiv Ukrajine. Ali eto valjda je Vučić jučer i to ispregovarao sa svojim prijateljem u ime onog drugog prijatelja. Zbog svega ovoga klub SDP-a neće podržati ovaj dokument. U svakom slučaju ovaj rebalans proračuna smatramo još jednim kukavičjim jajem Andreja Plenkovića i da ne zaboravim njegovog ministra financija, a to je razlog više zašto tvrdimo da izostanak procesuiranja afera u energetici teških stotinu milijuna eura nije slučajan i nije uzrokovan nedostatkom kadrova u pravosuđu. I građani to moraju znati kako bi rekao onaj isti verbalni nasilnik s početka priče. Svaki cent za koji vam je Plenković rekao da vam je poklonio platili ste barem tri puta toliko, da bi razbojnici mogli razliku pospremiti u svoj džep. Tako se vodi ova osiromašena država, zbog toga nam se trajekti raspadaju, željeznica ide unatrag, gomilaju se dugovi bolnica i liste čekanja. I svaki put kad vam Plenković najavi da će vam nešto dati čvrsto se uhvatite za novčanik jer će vas ošišati na nulu. Još jednom Klub zastupnika SDP-a neće ovakav dokument podržati.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege danas je možda najvažniji dokument Vlade i općenito države u kojem se pokazuje zapravo usmjerenje, dakle kamo mi sa ekonomskim politikama idemo i koliko će mi vrijeme dozvoliti dotaknuo bih tri možda segmenta ovoga proračuna i pokazati zapravo da unatoč svim hvalospjevovima koji se pokazuju smatramo da nije dobar ovaj proračun. Dakle pod broj jedan, dakle kada biste napravili jedno istraživanje u Hrvatskoj mislim da bi se svi na političkom spektru dogovorili da je demografija kao takva problem broj jedan u Hrvatskoj. I svatko tko prati zapravo trendove, dakle kada bi dugoročno počeli planirati vidjeli bismo da već kroz nekakav srednji rok da bismo mogli imati ozbiljne probleme sa demografijom koje se kratkoročno pokušava razriješit sa sa migrantima umjesto da dugoročno razmišljamo o, dakle politikama koje će dovesti do rasta, dakle rođenja u Hrvatskoj. I sad o čemu se radi? Još 2016. godine za vlade Oreškovićeve kada je bila, dakle vidljivo je kada je bilo i duplo manje novaca u proračunu nego što imamo danas, dakle skoro za jedan i za više od jedan posto se više ulagalo u demografiju Republike Hrvatske kroz dječji doplatak. I tada je to zapravo još bilo nedovoljno, jer otprilike nekakvih 1,67% se ulagalo, međutim po našim proračunima da bismo mi zaokrenuli trendove u Hrvatskoj potrebno je negdje oko 3% proračuna, proračuna, dakle financirati, dakle doplatak i demografiju kako bismo zaokrenuli trendove i kako bismo mogli računati dugoročno na, dakle na pozitivni prirast, dakle da možemo imati više, dakle rođenih od umrlih u Hrvatskoj. Ono što je vidljivo jest da u ovom novom proračunu dolazi do smanjenja ulaganja u dječji doplatak. Da budemo korektni, dakle Vlada je sa prošlim proračunom, dakle imala u vidu uložiti negdje oko 260 milijuna eura što je pokazatelj zapravo trenda smanjenja ulaganja s obzirom na proračun, međutim ono šta pokazuju analize naše kada smo radili jest da okvir pravni koji je Vlada koristila za distribuciju dječjeg doplatka prema, prema društvu nije bio dobar iz razloga što nisu uspjeli isdistribuirat dakle sav taj novac prema, prema djeci odnosno prema obiteljima, što sad vidimo da u novom ovom rebalansu proračuna se čak i smanjilo. Dodatan problem u analitici jest kad vi vidite da je došlo do povećanja prihoda države kroz poreze, kroz ostale namete s kojim se slijevao novac u proračun RH zapravo zapravo postoji prostor za univerzalni dječji doplatak koji se mogao isplatit dakle našim obiteljima i našoj djeci, a sve one dakle pravni okvir dakle svi oni limiti koji su bili predstavljeni na obitelj, predstavljeni pred obitelji da im se isplati dakle novac se pokazao kao ne tako dobar alat jer sve one obitelji koje su i htjeli obuhvatit sa, prošli proračun koji smo raspravljali, dakle niti pola od toga nisu, nisu nisu obuhvatili. Tako da onih 50-tak ili 30 eura kolko se već isplaćuje dakle je malo u odnosu primjerice kolko izdvaja jedna Njemačka 350 do 450 eura po djetetu. Mi ne možemo toliko, ali s druge strane sav ovaj novac koji se slijeva sigurno možemo povećat kako bismo naglasili da nam je demografija kao takva problem broj jedan odnosno najbolnija točka u kojem ćemo, u kojem moramo uložit, a ne smanjit sredstva kako bismo već kroz srednji rok vidjeli određene rezultate. Dakle što se tiče same demografije da ne bi bilo samo da smo ukazali na problem, rješenje je recimo grad Sinj i Miro Bulj i njegove politike koje su dovele do povećanja prirodnog prirasta, gdje se više djece rađa nego što nam ljudi umiru i drugo, draga lokalna samouprava je Kolan gdje se u, na uložena sredstva u demografiju višestruko više vraćaju sredstva u smislu pozitivnih rezultata. Dakle ono šta ovaj također proračun pokazuje jest da je u 5.g. da su troškovi države porasli za duplo skoro. Ako smo 2016. imali proračun 18 milijardi, a danas imamo 33, dakle to je skoro duplo povećanje troškova države i logična osoba koja analizira, radi analitiku proračuna si mora postavit pitanje da li su se na duplo povećanje troškova države dvostruko povećali, povećao standard Hrvata i Hrvatica odnosno svih koji žive na prostoru Hrvatske? To je ključno pitanje koje si moramo svi postaviti, dakle na dvostruko povećanje troškova države da li se dvostruko povećao standard naših ljudi? I kada se pogleda zapravo najveći segment dakle koji, u koji su otišli dakle novci su plaće, plaće u lokalnoj i državnoj upravi itd., u državnim kompanijama gdje kao takav nije problem povećanje plaća ukoliko pod broj jedan dakle ljudi dobivaju uslugu adekvatnu povećanja, i s druge strane osjetno povećanje plaća u javnoj upravi dakle ne uzrokuje određene posljedice primjerice privatnom sektoru. Dakle da te stvari nisu stvar šale pokazuju ozbiljne studije, prije svega Ekonomskog instituta u Zagrebu koji je državna institucija, dakle ovo nije sada stav Mosta, stranačka nekakva stvar koji pod broj jedan upozoravaju dakle da nikada dosada se nije dogodio takav jaz između plaća koje su bili isplaćivane u javnom sektoru i u odnosu na plaće koje su isplaćivane u privatnom sektoru, dakle 42% razlike odnosno rast odnosno dvostruko je relativno više rasla plaća u javnom sektoru u odnosu na privatni je veliki šok dakle za ekonomiju. I ono šta je taj jaz koji se dogodio dakle zbog čega u ovom trenutku nema još pomaka u privatnom sektoru? Prvi je jel gledaju da li će još doć do povećanja javnih rashoda odnosno troškova države. Dva, čeka se efekt sada koliko će ljudi eventualno iz privatnog sektora sada preć u javni sektor jer im je plaća kao takva puno prihvatljivija i najbolje plaćene plaće su u javnom sektoru, što je zapravo apsurd ako ćemo bit bit tržišno ili tržišnije orijentirana ekonomija. Znači još uvijek se ne zna taj efekt koji će bit, da li će ljudi sada iz privatnog sektora prelazit u javni s obzirom na ovakav jaz koji se dogodio unutar plaća, a da ne kažemo dakle da i trošak krize uz inflaciju koja se dogodila je zapravo najviše su platili poduzeća, što je pokazao i, i …/Govornik se ne razumije./… mainstream mediji, ali i analitika. Druga stvar, znači osim šta je se povećao udio države u ekonomiji, što je dakle Odbor za fiskalnu politiku na Odboru za financije ukazao kao ozbiljan problem, pogotovo u situacijama kada naši, izvozne zemlje gdje smo mi izvozili, prije svega Njemačka dakle se nalazi u recesiji ili pred ozbiljnom recesijom, dakle to je pod broj jedan koji mi moramo uzet u obzir prilikom kreacije proračuna ili na globalne, globalne uvjete koji se događaju kod nas, jel šta se dogodilo? Pod broj jedan, previše smo oporezivali naše ljude, znači već imamo teret poreza, drugo država je ušla u ekonomske procese sa ogromnim plaćama gdje je napravljen veliki pritisak na privatni sektor, tri smanjen je manevar sada, ako recimo dođe do ozbiljnih ekonomskih problema u Njemačkoj što postoji ozbiljan rizik primjerice zbog inputa njihove energetike ili ne daj Bože do globalnog stanja rata ili tako dalje, manevar kakvo, za bilo kakvo djelovanje da ne govorimo sada i zaduživanje nacionalnih obveznica i trezorskih zapisa gdje je to sada država u svim zapravo porama plus još ogroman jaz koji se dogodio dakle između plaća u javnom sektoru i u privatnom sektoru. Također ozbiljna studija Ekonomskog instituta u Zagrebu govori da je problem i kod lokalnih samouprava gdje oni također analiziraju da je najveća zapravo trošak odnosno gdje se na lokalnim razinama distribuira zapravo sav novac su plaće činovnika koji rade po općinama, gradovima itd. i gdje postoji jako puno općina u Hrvatskoj gdje ne postoji niti jedan korisnik proračuna, govorim sada o vrtićima, školama itd. ili postoji dakle jedan do dva što zapravo osoba koja živi u takvoj lokalnoj sredini zapravo i ima percepciju da ni ne može očekivati da će doći do poboljšanja kvalitete njegovog života kada se sav novac slijeva slijeva u financiranje birokratiziranog sustava. I ono što si postavlja pitanje osoba koja to gleda sa strane obična koja financira taj proračun jest nije toliko problem povećanja plaće koliko problem da za tu povećanu plaću koju dobiva netko tako u javnom sektoru da li ja dobivam bolju uslugu za to šta ja plaćam. Da li trebam otvarat temu zdravstva? Da li trebam otvarat temu obrazovanja, obrambenog sustava itd. gdje se vidi da taj novac koji je uložen u javnu, javnu upravu zapravo za sada ne pokazuje dakle efikasnije upravljanje nego birokratiziran sustav. I na kraju, dakle mislim da ovo šta se napravilo sa Hrvatskom elektroprivredom nije bilo glasnijeg kluba u Hrvatskom saboru od MOST-a da pokaže koliko je apsurdan sustav da vi imate, evo dotaknut je danas plin da sad ne ulazim u plin evo ući u segment obnovljivih izvora energije i sve, sve političke stranke koje tako slijepo se vode sa tim zelenim politikama moraju znati pod broj jedan dakle da svi oni solari za koje se mi zalažemo se proizvode prije svega u Kini. Na koji način? Tako da se koriste plin i ugalj, ugljen za proizvodnju solarnih panela kojih je najveći kupac Europa. I u smislu konkurentnosti proizvodnje je prvi reagirao Draghi na razini EU jel takav sustav je neodrživ jer prije svega postoji jako puno zemalja koje se toga ne pridržavaju, a s druge strane nepromišljene zelene politike su dovele do toga da je Europa kao takva postala u potpunosti nekonkurentna. nekonkurentna. Dakle, u tom smislu Njemačka kao takva je počela gradit plinske termoelektrane kao jedan stabilan sustav za pokrivanje električne energije za vrijeme zimskih mjeseci jer ne može pokrit zajedno sve sa solarima i sa vjetrovima jer su pokrili sa vjetro… vjetroelektranama cijelu Njemačku gdje je najvjetrovitije, a itekako ovise o sunč… o broju sunčanih dana i vide da im manjka energije. A zašto to govorim? Zato što je sad se nameće jedino rješenje sada za razrješavanje dugoročne energetske situacije u Hrvatskoj odnosno naše samodostatnosti jest također izgradnja plinske termoelektrane hibridnog rješenja u Rijeci ko što je napravila Italija u Porto Margheri jer nećemo li to imat Istra neće imati za električnu energiju jer moramo govorit na ovo silno slijevanje novaca u iz proračuna u HEP da smo mi imali situaciju da je, da smo, da su puknuli dalekovodi za vrijeme ljeta i da nismo mogli šokove koji su nam bili električne energije, koji su nam bili prenijeti iz druge zemlje da mi nismo mogli na temelju našeg mrežnog sustava izdržati da nam je krahirao sustav. Znači plinska termoelektrana gdje bi plin koji dolazi već na LNG koji nam je strateško mjesto bio usmjeravan u plinsku termoelektranu gdje već postoji dakle svi temelji da se to napravi i bilo je 2018. rješenje da se ono napravi, međutim zbog osoba osoba kao što je Barbarić koji je vodio kompaniju, koji ne zna energetiku ne zna razliku između instalirane snage i megavat sata, dakle je odbio takvu priliku da se tako nešto napravi gdje bi taj plin već kada ide preko Krka se mogao koristiti kao stabilan izvor energije. Pod broj jedan zaštitili bismo se uvoza električne energije koji još nitko nije dotaknuo, koji nema nikakvu ugovornu zaštitu klauz… klauzulnu koji bi omogućio da recimo cijene na tržištu kada padaju, dakle da mi ne moramo gubit novce na takvim transakcijama. To se nije dogodilo. Drugo što se tiče obnovljivih izvora energije, dakle to na koji se način to daju ta energetska odobrenja da se, da Barbarić i iz Končara potpišu ugovor za hidrocentralu u Otočcu koji su troškovi izgradnje minimalno duplo, od toga da postoje vjetroelektrane u Ličko-senjskoj županiji koje 2,5 godine su proizvodile električnu energiju bez uporabne dozvole, od toga da postoje bagatelne koncesije koje, koje proizvođači električne energije ne plaćaju a samim time se već moglo rješavati financiranje na lokalnoj razini, od toga da nam mrežni sustav ne može izdržat ovakve pritiske silnih tih dakle projekata obnovljivih izvora energije koji se misle nakačit na naš mrežni sustav. Ali ne samo to nego proizvođači električne energije na temelju obnovljivaca žele da mi iz proračuna financiramo dakle njihove priključke na mrežu. To je ono što oni žele napraviti. Komotno izlaze iz sustava potpore kada na tržištu rastu cijene, kada padnu onda se vraćaju da ih mi zapravo isfinanciramo. Mislim da uz plin koji je dotaknut, obnovljivi izvori energije su jedna od najvećih prevara u Hrvatskoj, a najbolji pokazatelji su vam da HEP nije dobio niti jedan projekt … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … za tržišnu premiju nedavnog, nedavnog natječaja koji je bio u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić. (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, fokus rebalansa proračuna je i dalje usmjeren na danje subvencije vezane za energetsku krizu, rashode za zaposlene, socijalne pomoći i naknade sve u svrhu kako bi građani Hrvatske živjeli bolje, a hrvatsko gospodarstvo bilo konkurentnije. Iako mi kao liberali smatramo da u pogledu ovakvih dugotrajnih subvencija treba biti oprezan jer nagledali smo se proteklih desetljeća raznih subvencija od subvencija troškova u poljoprivredi koje nisu rezultirale povećanjem poljoprivredne proizvodnje do subvencija brodograđevne industrije koja je završila kolapsom brodograđevne industrije u Hrvatskoj. Rebalans proračuna ima svakako dobru odliku što deficit proračuna ostaje ispod 3% i što je ispod očekivanog rasta BDP-a od 3,6% u 2024. godini. Niska razina deficita odrazit će se na niže kamatne stope na svim razinama, a to znači da smo ne samo za državu nego i za građane i privrednike niže stope kamata. Kad pogledamo udio deficita u BDP-u odnosu na ostale europske zemlje tek nekoliko zemalja, četri zemlje zapravo od 26 imaju suficit i nekoliko zemalja ima niži deficit od Hrvatske dok većina europskih zemalja bilježi značajne deficite. Također pozdravljamo dodatno smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 58,9% do kraja '24. što će sigurno dodatno potaknuti rast ekonomskih sloboda naše zemlje. Ako se prisjetimo samo da je javni dug 2013.g. probio 80% BDP-a, a kamate su bile visoke kao što je i tada postojala bojaznost da nas čeka financijska kriza poput one u Grčkoj. Deset godina kasnije, unatoč pandemiji, ratu u Ukrajini i globalnoj nestabilnosti proračun je stabiliziran i javni dug se spustio ispod 60%, a hrvatski BDP po stanovniku dosegnuo je u 2023.g. 76% prosjeka što nismo prije pet ili deset godina očekivali niti u najoptimističnim prognozama. Ono što je važno je svakako da nam je rast prihoda veći od rasta I mislim da je dobro da štedimo novac kako bismo imali mogućnost financiranja gospodarstva i stanovnika u nekom narednom razdoblju u sad već sve nestabilnijem globalnom gospodarstvu koje je sve sklonije nepredviđenim krizama. Nadalje, kako se planira povećanje prihoda od poreza možemo imati okvir za daljnje rasterećenje dohotka i gospodarstva, a s druge strane rastu rashodi za 976 milijuna eura odnosno na ukupno 33,6 milijardi eura, premda su rađene resorne uštede od milijardu eura vidimo ponovni rast rashoda za zaposlene od 574 milijuna eura i smatramo da ovdje i dalje prisutan problem u rastu ukupne mase kolektivno određenih plaća neovisno o produktivnosti zaposlenosti u javnom sektoru. I to sigurno nije dobro i kolega Troskot ima tu pravo, ovo je napravilo veliki poremećaj u odnosu na privatni sektor gdje su se zbilje plaće sada niže nego u javnom sektoru. Povećanje plaća u privatnom sektoru je na razini nekakvih 35% dok su u javnom sektoru plaće otišle gore preko 50%. U odnosu na to dobro je da je u rastu rashodi za Ministarstvo obrane s obzirom na trenutno geostratešku situaciju kako i na hrvatske operacije izazivanja konfuzija u okviru NATO saveza od strane predsjednika, što nas stavlja u poziciju nepouzdanog NATO partnera te samim time sigurno slabi našu poziciju u okviru saveza. Iz tog razloga bit će sigurno nožno znatno povećavanje izdvajanja za obranu u planiranjem sljedećeg proračuna ukoliko i dalje nastavimo biti nepouzdan partner morat ćemo povećat izdvajanje za obranu znatno više od 2% BDP-a. Ovo neće biti dovoljno te stoga pozdravljamo ovo dodatno povećanje od 65 milijuna eura za Ministarstvo obrane i pri tome je za pohvalit Ministarstvo obrane na dosadašnjom uspješnoj realizaciji svojeg proračuna nakon niza godina gdje su u rebalansu uglavnom smanjivala sredstva na kraju godine, a sada imamo povećanje što pokazuje da se ozbiljno i sistematski radi na jačanju hrvatske vojske i u Ministarstvu obrane. Također je dobro da rastu i rashodi u okviru ulaganja u željeznički sektor od 52 milijuna eura i smatramo kako ulaganje u obranu i željeznicu trebaju biti još veća, samo da ukupni rashodi ne rastu previše već da se postignu veće uštede na masi plaća, subvencijama i drugim kategorijama. Završno, Hrvatska je posljednja godina u skupini zemalja s najvećim stopom rasta BDP-a ponajboljim pokazateljem proračunskog sada i putanja javnog duga, uz nastavak vođenja brige za standard građana što ovaj rebalans proračuna i pokazuje iz tog razloga HSLS će podržati ovaj proračun. Hvala.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle, govorimo o rebalansu proračuna za ovu godinu i projekcijama za iduće dvije, a glavni razlog je kako to obično biva praćenje stanja određenih pokazatelja u društvenim, geopolitičkim i gospodarskim okolnostima odnosno zbog prihoda ili troškova većih ili manjih od onih koji su planirani. Državni proračun, pa i njegov rebalans jedan je od onih tačaka o kojima raspravljamo ili bismo barem trebali raspravljati, pri tome i prije svega vodeći računa o građanima RH, a sve s ciljem ublažavanja posljedica inflacije i nastavka jačanja gospodarstva. Rebalansom proračuna za ovu godinu prema planu prihoda očekuje se povećanje od 1,8 milijardi eura odnosno na ukupno 30,3 milijarde eura. Navedeno povećanje prvenstveno se temelji na rastu poreznih prihoda te doprinosa. Predviđeni rast poreza na dobit rezultat je poslovanja poduzeća i banaka u prethodnoj godini tj. uplate poreza na dobit krajem 4. mjeseca ove godine. Sa rashodovne strane bilo je planirano 32,6 milijarde eura, a sada je tu povećanje rashoda od 976 milijuna eura što je ukupno 33,6 milijardi eura. Najznačajnija kretanja na stavkama rashoda definirani su nastavkom provođenja reformskih napora u smislu izmjene u sustavu plaća u državnoj i javnoj upravi, obnove građevina oštećenih potresom i aktivnosti vezanih za zaštitu kućanstava i gospodarstva od cjenovnih pritisaka, vodeći računa o najosjetljivim dijelovima društva. Sve u svemu očekuje se da će manjak opće države iznositi 2,6% BDP-a u ovoj godini, dok će istovremeno udio javnog duga u BDP-u smanjiti se za 4,2 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu. Vrijeme je pokazalo kako su neki od kolega iz saborskih klupa bili u pravu, odnosno proračunska potrošnja već je kod same izrade proračuna za ovu godinu povećana za 11,2% u odnosu na prethodnu. U međuvremenu je ona i porasla, je primjerice postignut je dogovor oko rasta plaće u državnim i javnim službama za sredstva koja nisu bila u potpunosti osigurana. Donesen je proljetni paket mjera pomoći kućanstvima i gospodarstvu i neke slične mjere. Da podsjetimo da je rezanje proračunske potrošnje u 2024. još od lani od Hrvatske Europska komisija zatražila da je, a to je ljetos ustvrdio i Međunarodni monetarni fond. Proračun se mijenja najviše kod državnih firmi, odnosno u ovom rebalansu najviše se mijenja kod državnih firmi, kod HŽ-a, putničkog prometa, infrastruktura, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske vode, a samo je pitanje radi li se tu o stvarnom rezanju ili je došlo do kako rekoše prilagođene dinamike projekata. Narodski rečeno došlo je do kašnjenja u realizaciji projekata. U sličnom kontekstu prema novim planovima u ovoj godini iz EU fondova trebalo bi se privući 2,12 milijardi eura što je za preko 605 milijardi eura manje nego što se predviđalo od ukupno preko 605 milijuna eura europskog novca koji se ove godine neće preliti u državni proračun. Na projekte iz sfera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti otpada 438 milijuna eura ili preko 65% sredstava od kojih su ministarstva rebalansom odustala i očekuju ih u narednim godinama. Ministarstvo gospodarstva je na primjer za projekte vodnog gospodarstva u ovoj godini planiralo povući nešto oko 213 milijuna eura, a od toga bi prema rebalansiranom planu trebalo biti ostvareno 45 milijuna eura. Očito je ta su želje jedno, a mogućnosti drugo. Konstantno čitamo o problematici borbe protiv zločina iz mržnje i govora mržnje, dosta smo o tome čuli i tokom rasprave, odnosno izlaganja izvještaja DORH-a za prošlu godinu. Međutim, upravo zabrinjava činjenica da se za potporu borbe protiv zločina iz mržnje ta stavka zapravo nije ništa ni mijenjala. Izvještaji apsolutno svih nadležnih tijela i pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, DORH-a, pa i nekih tijela međunarodnog karaktera kakav je recimo savjetodavni Odbor za provedbu okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina govori da se stanje u sferi zločina iz mržnje i govora mržnje pogoršava iz dana u dan i zato sam mišljenja da je na ovoj stavci trebalo izdvojiti značajnija sredstva od one koja je definirana, koja je očigledno nedostatna. Bez obzira koliki dio državnog proračuna pod navodnicima otpadao na Ministarstvo znanosti i obrazovanja i dalje mislim kako bi trebalo povećati iznos namijenjen za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina bez obzira što pojedinci misle o manjinskom obrazovanju ono je važno. Svako obrazovanje je važno, pa i ono manjinsko i zbog toga mislim da bi bilo dobro povećati sredstva namijenjena prvenstveno predškolskom odgoju za djecu pripadnike nacionalnih manjina. U ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a govorit će poštovane zastupnice Anka Mrak-Taritaš i poštovana zastupnica Dalija Orešković. Najprije poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče državnog Sabora, poštovani kolege iz Ministarstva financija, kolegice i kolege. Pred nama je evo rebalans državnog proračuna, a zapravo ga trebamo gledati u kontekstu i gledamo ga u kontekstu državnog proračuna koji će vjerojatno negdje za malo više od mjesec dana doći u ovaj Sabor i tada ćemo zapravo i vidjeti kako i što se planira za 2025. godinu. Ovaj rebalans ja moram priznati kad je došao i kad je bio prezentiran na Vladi mene nije iznenadio. Točno sam očekivala da će on biti takav kakav je, jer kad gledate sve pokazatelje koji jesu i ako živite u stvarnom svijetu, a ne u nekakvom balonu u izmišljenom svijetu, onda točno možete i očekivati što će biti i što će se u rebalansu događati. Kroz uvodno izlaganje i kroz replike zapravo je bilo viđeno to divljenje vladajućih uopće u uspjesima Vlade gospodina Andreja Plenkovića, toj senzaciji kako oni to vode. S druge strane ja ne bih rekla da je bilo katastrofično predviđanje sa strane oporbe, ali je bilo Probali smo gledati realnim očima i ne bih voljela da tako i postoje dvije Hrvatske, jedna ona HDZ-ovska u kojoj cvjetaju ruže i jedna druga, jer stvarna Hrvatska je ona realna Hrvatska i o toj Hrvatskoj trebamo govoriti, tu se trebamo i osvrnuti i vidjeti što je kroz ovaj rebalans izdefinirano, a sve zajedno smislim da sljedeće što nam dolazi, dolazi nam proračun. Dakle, nema čuđenja da je najveća potrošnja bila vezano uz povećanje plaće i vezano uz zapravo subvencioniranje energenata. Nema čuđenja. To smo mogli tako i očekivati. Ovaj proračun je u jednom dijelu bio i predizborni proračun. Vladajući su imali te alate u rukama, iskoristili su ih. Dakle, mi tu imamo povećanje plaća, imamo povećanje svih onih subvencija vezano uz energente. Na prihodovnoj strani imamo povećanje od 1,8 milijardi eura gdje su najveći prihodi, prihodi od poreza, nema ni tu čuđenja. Svi mi koji idemo svaki dan u trgovine i koji kupujemo u trgovinama one osnovne stvari vidimo povećanje koje jesu. Zaista nekad se osjećam ko u onom vicu kad muž kaže ženi čuj dal ti više vjeruješ svojim očima ili mojim riječima. Ja vjerujem svojim očima ono što vidim. Tko najviše zapravo osjeti inflaciju? Umirovljenici jer oni svoju mirovinu troše na dvije stvari, a to su osnovne, osnovnu košaricu, namirnice koje trebaju i oni uredno plaćaju svoje režije odnosno sve energente i oni su ti koji zapravo to najviše osjete i oni su ti koji su trebali biti dobitnici ovog proračuna, a oni nisu dobitnici ovog proračuna. Postoji nekoliko tema koje su meni izuzetno interesantne koje, koje ću još i u pojedinačnoj raspravi nešto malo detaljnije razmotriti, ali ovdje treba vidjeti, sjetite se da je naš ministar prije nego što je shvatio da je on Top Gun, pa ćemo vidjet tko to zapravo je, to će on morat riješit s premijerom ko je tu ko, da je on poslao poruku ministarstvima da se od ministarstava očekuju uštede. Te uštede mogu biti one frizirane, to znači da su ministarstva prenapuhala proračun za 2024.g. ili mogu biti zato što se pojedini projekti nisu realizirali ili se nije realiziralo nekakva sredstva koja su bila iz NPOO-a. Ja uvijek gledam, nekad ne možete gledat sve, niti možete vidjeti, niti se možete bit osim možda samo iznimaka mogu biti oni saborski zastupnici opće prakse koji se razumiju u sve, ja to nisam, ali uvijek pogledam Ministarstvo gospodarstva, pomorstva, prometa i infrastrukture dakle ova neka ministarstva čiji rad bi trebao rezultirati povećanjem, razvojem gospodarstva. I onda kad dođem na, na, kad gledam Ministarstvo gospodarstva i kad vidim da su sredstva iz NPOO-a kroz rebalans smanjen na 33% osnovnih sredstava onda je nešto krivo ili ste napuhali kad ste startali ili niste realizirali, znate da do kraja godine nećete realizirati projekte ili je istina negdje u sredini. Dvije stvari želim još u ime kluba posebno naglasiti jel mislim da su izuzetno važne. Mi kao država možemo ići naprijed i ići zaista nekakvim sitnim koracima u trenutku kad krenemo ulagati u svoju, u svoje gospodarstvo. Jedno od ulaganja u svoje gospodarstvo je ulaganje u infrastrukturu. Infrastrukturni radovi radovi su otkad su i neki drugi puno pametniji od nas radili, kad su se radili nju dilovi, kad su bili u lošim situacijama, se ulagalo u infrastrukturu jel su to sredstva koja možete kontrolirati, to su radovi koje možete kontrolirati i kad gledate dakle ulaganje u našu infrastrukturu ja neću reći više da, dal sam ljuta ili sam žalosna. Tema željeznica je hit tema zadnjih 10-tak godina. Nema nikog koji kad uđe u predizbornu kampanju ne govori o željeznici, o važnosti željeznica, o ulaganju u željeznicama, o tome kako je to veze koje su najbolje, koje su naproduktivnije, koje su najbrže. Kad dođete van onda vidite dakle kod neke druge zemlje EU, kad vidite funkci…, kako to u naravi funkcionira i samo ću jednu rečenicu. Nedavno sam imala prilike se voziti vlakom Marseille – Pariz, kad sam htjela kupit kartu mislila sam taj vlak vozi ne znam triput, je vozio 3 i po sata, to je onaj brzi vlak, mislila sam triput dnevno, pa da na vrijeme kupim kartu, ispostavilo se taj vlak vozi tamo svaka dva sata, svaki put je pun i to funkcionira, tako to izgleda u stvarnom svijetu, a kako to izgleda u svijetu jedne Hrvatske? Puno obećanja, puno svega, a iza toga kad vidite HŽ iz godine u godinu prebacuje sredstva u slijedeću godinu, tako i u ovom rebalansu su smanjena za 33 milijuna eura jer nešto napravio nije. Što nije napravio? Nije ishodio dozvole, koda im dozvole dozvole će ishoditi tamo neko u Moldaviji, pa onda imaju problem kontakta s njima. I druga tema je tema, ja sam očekivala u ovom proračunu da možda vidim jednu stavku i to sam probala, prelistala sam sve, dakle nama u ovom trenutku negdje oko 150 tisuća strane radne snage. Jel nam se čini da bi minimum u proračunu trebala biti jedna stavka za recimo s državne razine stavka za učenje hrvatskog jezika stranih radnika, pa da je to, da proračun je tu prepoznao da ti ljudi koji dolaze bez obzira dal ih pripremamo tamo ili ovdje da bude za učenje stranog jezika. Takve stavke u ovom rebalansu nećete naći, a mi ćemo se u proračunu koji koji će biti za slijedeću godinu potruditi kroz, da kroz amandmane ako ih nema to osiguramo, pa nek vladajući odbiju, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime istog kluba poštovana zastupnica Orešković.

Kolegice i kolege, ovaj rebalans kao i svaki drugi proračun pitanje je kuda ide Hrvatska. Ovakva kakva je danas, kakva se vidi iz predstavljenih stavki, Hrvatska nema dobru perspektivu. S obzirom da će vladajući svoje brojke braniti i hvaliti, s obzirom da mi iz oporbe za ovaj rebalans nećemo glasati, ja se neću osvrtati na pojedinačne stavke, neka svatko od birača sam procijeni u kakvoj i u čijoj to stvarnosti živi, da li u onoj koju HDZ predstavlja ili u onoj o kojoj mi govorimo, umjesto toga ja ću kroz par točaka govoriti o tome kakva bi Hrvatska trebala biti. Prije svega u postojećem kroju i broju izbornih jedinica, a potom u broju županija, gradova i općina Hrvatska je zarobljena u interesima isključivo HDZ-a, a ne građana. Nužno je provesti reformu izbornih jedinica pogotovo njihovog kroja kako bismo omogućili pravednije izbore time i pravednije izborne rezultate koji odražavaju pravu volju hrvatskih građana. Aktualna vlast to ne odražava. Rezultat vlasti HDZ-a i DP-a tipski je primjer izbornog inženjeringa i prevare birača. Nadalje, postojećih 20 županija treba preoblikovati u 5 ili 6 smislenih regija. Postojećih 555 gradova i općina od kojih 60% ne pruža niti jednu javnu uslugu, ali postoji kao trošak financiranja izabranih političkih struktura treba smanjiti na razumnu mjeru približno na 1/5 u odnosu na današnji broj. Ovim reformama Hrvatska bi se promijenila u onom ključnom pitanju u samoj svojoj suštini, okrenula bi se prema potrebama, prema servisiranju onoga što je važno građanima, a ne bi bila više ustrojena tako da zapravo služi prije svega partijskim elitama. Bez ovih mjera, bez reforma izbornog sustava i reforme teritorijalnog ustroja Hrvatska nema opstanka. To su zapravo najvažnije demografske mjere. Treća mjera bi bila reforma načina upravljanja državnom imovinom. Sve vas pozivam i političare ali i građane da o državnoj imovini počnemo razmišljati na drugačiji način. Nekako se dogodilo s prelaskom iz bivšeg sustava da je došlo do zabune, da se zapravo izgubio pravi smisao onoga što danas nazivamo državnom imovinom i čije je to zapravo vlasništvo. Nismo htjeli reći da je to naše da nas netko ne bi optužio jel da zagovaramo socijalizam i društveno vlasništvo, ne to je krivo. Građani su pogrešno smatrali da kada se kaže državna imovina da je to državno nekog entiteta za njih poprilično apstraktnog, a još je u većoj zabludi bila sama vlast i još je više griješila u tim interpretacijama čija je to zapravo imovina. Vlast je državnu imovinu smatrala svojim privilegijem, svojim lenom i nažalost na taj način ju koristila i zloupotrebljavala. Primjerice u državne tvrtke tradicionalno se već desetljećima ne postavljaju sposobni kadrovi već stranački poslušnici s ciljem da se kroz manipulativne i koruptivne radnje novac koji bi trebao služiti za zadovoljavanje javnih usluga građana preusmjeri u privatne džepove HDZ-ovih prvaka. HEP o kojem je govorila Mirela Ahmetović jedan je od takvih primjera, ali sličan primjer je i Jadrolinija čiji je šef Plenkovićev pouzdanik a odgovoran je za pad rampi na trajektima i smrt troje radnika, dakle troje sinova nečijih sinova, nečijih supruga, nečijih očeva. I pitanje je još koliko će takvih tvrtki koje predstavljaju obiteljsko srebro svih naših građana i državljana krenuti primjerice putem INE, putem Petrokemije prije nego što svaki naš birač shvati da Hrvatska doista treba jedan novi početak i to novi početak bez HDZ-a. U današnje vrijeme ne postoji nikakva zapreka da Hrvatska ne bude digitalna. Zalažem se za to da podaci o tome što je sve obuhvaćeno državnom imovinom, a pogotovo u odnosu na državne nekretnine budu javni i javno dostupni u svakom trenutku svima. Danas ti podaci nisu javno dostupni jer za to u HDZ-u ne postoji politička volja. Imovina je moć, a HDZ našu imovinu, imovinu svih hrvatskih građana koristi za pogodovanje odabranim građanima produbljujući tim jaz i nepravdu u društvu. Raspolaganje državnom, državnim nekretninama ali i drugim javnim nekretninama je danas legalizirani oblik kontinuirane korupcije koja troši naše resurse. Još jednom ću naglasiti da su sve zgrade u javnom vlasništvu izgrađene sredstvima za koje su izdvajali svi, no benefit od tih nekretnina uživaju samo neki i to oni kojima su te nekretnine dodijeljene po nepostojećim kriterijima to su oni koje je odabrala vlast. U prvom koraku nekretnine se dodjeljuju na korištenje po simboličnoj cijeni, a potom se korisniku daje prilika da tu nekretninu otkupi ali ne po realnoj tržišnoj vrijednosti već po vrijednosti značajno ispod te. Na taj način svi mi omogućili smo da se samo neki u ovom društvu na naš račun obogate, da steknu imovinu, stanove, kuće, poslovne prostore koje smo im svi mi platili. Hrvatska s takvom praksom mora prestati. Javno dostupni registri u kojima bi bili navedeni svi podaci o nekretninama u javnom vlasništvu, njihov broj, njihova vrijednost, podatak o tome kome su dane te nekretnine na korištenje i koja se naknada za to korištenje u proračun uplaćuje to je prvi korak bez kojeg nema izgradnje pravedne države. Sve dok naši građani niti ne znaju jer nemaju podatak o tome što je sve državna imovina ne mogu znati niti što to oni kao državljani imaju i ne mogu kontrolirati upravlja li se s tim resursom na način koji služi svima ili samo odabranim partijskim elitama. elitama. Reforma upravljanja državnom i drugom javnom imovinom također je jedna ključna demografska mjera. Hvala.

Dobro, to nije povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu.

i sada će u ime Kluba zastupnika govoriti poštovana, Centra i Nezavisne platforme Sjevera, ponovo govorit samo sada o drugoj temi poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Evo zahvaljujem. Sad ću pomalo, samo da časak upalim računalo, pa ćemo naprijed. Evo dok se otvori dokument sa pripremljenim, pripremljenom raspravom samo da kažem na početku kao što sam rekla i u replici i obično kod rasprava o proračuna radi javnosti koja gleda ovu raspravu, dakle rasprava o proračunu, o rebalansu proračuna nije samo rasprava o financijskim stavkama tog proračuna koliko je bilo prihoda, koliko je bilo rashoda, kako se kako se proračun formira i kako se novac prikupljen od poreza građana troši već je to rasprava i o podršci ovoj Vladi. To je politički čin, dakle oni koji podržavaju ovu Vladu obično podrže taj proračun, oni koji ne podržavaju rad Vlade a tima pripada i Klub Centra i Nezavisne platforme Sjever ne podržavaju proračun pa tako neće podržati ni ovaj rebalans proračuna. A neke od stvari koje, koje, na koje evo godinama upozoravamo kod ovih izlaganja a evo ne vidimo ga ni u ovom, ni u ovom proračunu kao što sam rekla su evo samo da i taj dio kažem, ono što nam je dakle važno, važno nam je efikasnost javne uprave, važno nam je znanost i obrazovanje, važno nam je sloboda poduzetništva i po tim stavkama uvijek gledamo kako se u proračunu, kako se u proračunu zapravo vidi namjera Vlade da unese neke promjene u tom dijelu. Kao što sam rekla istraživanje Ekonomskog instituta pokazuje da 60% općina u državi državi Hrvatskoj ne pruža nikakvu javnu funkciju svojim građanima što u prijevodu znači da ih možete slobodno ukinuti građani neće primijetiti. 60% općina. To vam je od nekih 428 općina, 234 nemaju nikakvu javnu funkciju, nemaju vrtiće, nemaju knjižnice, nemaju komunalnog redara, prometnog, poljoprivrednog redara već se porezni prihodi u 234 općine koriste isključivo za isplaćivanje plaća za isplaćivanje plaća službenika u toj općini. Je li to racionalno? Je li to pametno ili je to populizam i klijentelizam? Čak se i ministar ovdje složio da podržava, to je znanstveno istraživanje, dakle to je na temelju podataka nije nikakav moj osjećaj za filing je li što bi rekli, nego na temelju istraživanja Ekonomskog instituta. Imamo te podatke već nekoliko godina, Vlada na to gleda vrlo blagonaklono, uvodi mjere fiskalnih poravnavanja i ne znam čega. Dakle, 234 općine dobivaju nekakva sredstva ili još da prežive, a nikakvu korist svojim građanima ne pružaju. To govorim u svjetlu podatka iz ovog rebalansa proračuna da ona famozna stavka funkcionalno ujedinjavanje, predviđeno je bilo 10 miliona eura za to funkcionalno ujedinjavanje, dakle to je bio nekakav poticaj ili mamac koji je, koji već godinama je li daje općinama da se makar eto ako neće stvarno se ujediniti pa ukinuti kojeg načelnika već evo da ujedine možda ustanove ili da vrtić se dijeli između 2-3 općine je li da na taj način dođe do nekakvog ujedinjavanja. sad je smanjen sa 10 miliona na 3 miliona, prevedeno reklo bi se da se ta sredstva niti ne koriste ali evo na odboru smo čuli podatke da je ipak nekih čini se 100 oko 180, 182 čini mi se jedinice lokalne samouprave su korisnici i tražili su zapravo korištenje tih sredstava i imali namjeru je li funkcionalno se ujedinjavati. Potrošeno je negdje oko čini mi se dosada 6 miliona eura u ovih nekoliko godina. Međutim, stvarnog ujedinjavanja dosad nemamo. I dalje imamo 556 gradova i općina, dakle 428 općina od čega kao što sam rekla 234 možemo sad ovaj čas prekrižit da ne postoje nitko primijetio ne bi jer i dan danas nemaju u svojim proračunima nemaju ni jednog proračunskog korisnika. Nevjerojatno.

one teme koje su nam važne i koje vidimo u ovom, u ovom proračunu, dakle prekomjerni rast državne potrošnje. Stalno ističemo da Vlada povećava rashode u proračunu znatno više je li nego raste BDP. Posebno je to problematično u kontekstu smanjenja fiskalnog prostora za buduće generacije i prevelikih troškova za zaposlene u javnom sektoru. Nedostatak reformi ključna zamjerka je i izostanak strukturnih reformi. Stalno ponavljamo evo kao što sam i sad rekla reforma jedinica lokalne samouprave, reforma zdravstvenog sustava to je jednostavno crna rupa koja se nikad zatvorit neće, reforme pravosuđa, reforme obrazovanja. Reforme se obično koriste u predizbornoj retorici ne provode se konkretno što dugoročno koči ekonomski rast. Povjerenstvo za fiskalnu politiku isto tako ako vidite njihovo izvješće, njihovo očitovanje kažu, dakle mnogo puta dosada su pozivali Vladu na provođenje nužnih i potrebnih strukturnih reformi pa to rade isto i ovaj put. Upozoravaju oni isto tako i ovaj put na procikličku fiskalnu politiku. Šta to znači? Da Vlada nastavlja povećavati potrošnju u vremenu rasta. Znate ono 7 debelih krava, 7 mršavih, 7 godina ono blagostanja ne razmišljamo o tome da će nakon toga doći i 7 godina gladi. Dakle, umjesto da štednjom stvori rezerve za krizne situacije Vlada nastavlja povećavati potrošnju. Evo mogu i citirat šta kaže povjerenstvo, dakle povjerenstvo upozorava i apostrofira da je sa stajališta dugoročne održivosti javnih financija već u slijedećoj godini potrebno započeti sa svestranom i razboritom i razboritom fiskalnom prilagodbom uz daljnja porezna i neporezna rasterećenja te snažniju kontrolu rashoda. Povjerenstvo ukazuje na rast udjela države u BDP-u koji se vraća na razine zabilježene tijekom prethodnih recesija, a koji bi u buduće mogao hrvatske javne financije izložiti većim rizicima u slučaju bitnijeg usporavanja gospodarske aktivnosti. Dakle, evo rast zaposlenih u javnom sektoru, prekomjerna birokracija. Unatoč digitalizaciji, smanjenju stanovništva broj zaposlenih u javnom sektoru raste. Kao što sam rekla stranka Centra se uvijek i naš klub u cjelini zalaže se za efikasniju javnu upravu, smanjenje administrativnog aparata umjesto kontinuiranih povećanja izdatke za plaće i troškove. Već sam evo govorila o potrebnoj reformi lokalne samouprave. Kao stranka smo već nekoliko puta iznosili prijedlog da umjesto 556 općina imamo 120 urbanih centara u Hrvatskoj. Dakle, da ovu zapravo strašnu činjenicu da 60% općina ne daje nikakvu javnu funkciju građanima, da zapravo eliminiramo. Jedna važna točka kao što sam rekla znanost i obrazovanje. Ako pogledamo ukupni ukupni proračun za znanost i obrazovanje on je povećan, međutim to povećanje je prvenstveno rezultat povećanja plaća u javnom sektoru osobito osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Nemamo ništa protiv povećanja plaća učiteljima, profesorima, svima onima u osnovnim i srednjim školama. Međutim, ovo povećanje, dakle usmjereno je samo na povećanje plaća, a stvarna sredstva za istraživanje i razvoj kao i za ključne projekte u znanosti ostala su nedovoljna ili čak smanjena. Ovo je zabrinjavajuće jer hrvatsko gospodarstvo se već dugo suočava sa problemom produktivnosti, dakle niske produktivnosti. Jedan od ključnih načina za povećanje produktivnosti je ulaganje u inovacije i tehnologiju. Već dugo zagovaramo povećana ulaganja u istraživanje i razvoj kao temelj za poticanje konkurentnosti na globalnom tržištu, a smanjenje sredstava za istraživanje i razvoj u vrijeme kad je inovacija ključna za konkurentnost i gospodarski gospodarski rast kao što sam rekla evo i u replici ne samo da je razočaranje, već je i štetno za budućnost ako želimo uhvatiti korak sa modernim svijetom, ako ne želimo ostati u grupi zemalja Bugarska i Rumunjska. Oni su nas možda tu već i pretekli. Moramo ulagati više, a ne manje u znanost i inovacije. Vidi se još i nedovoljna podrška za digitalizaciju obrazovanja i ako je digitalizacija javne uprave i usluga važna tema sredstva namijenjena digitalizaciji obrazovnih institucija i dalje nisu dostatna. Dakle, kažem iako pozdravljamo povećanje plaća u obrazovanju učiteljima, nastavnicima, svima onima u tom sektoru. Međutim, ovakvo smanjenje ulaganja u istraživanje i razvoj ne možemo nikako podržati. Dakle, u konačnici je ovaj proračun, odnosno rebalans proračuna još jedan primjer neodržive fiskalne politike koja zanemaruje strukturne reforme. Uvijek ćemo i dalje, dakle zagovarati manju efikasnu državu koja stvara uvjete za slobodno poduzetništvo i dugoročan gospodarski rast. Dakle, još jednom naglašavam zanemaruju se strukturne reforme, ne nude se dugoročne promjene niti se koristi do kraja i sve mogućnosti koje nam se pružaju kroz članstvo u EU već se oslanjamo na inflatorne prihode i kratkoročne političke dobitke. I zbog toga je li što i zanemaruje, zapravo ulaganja u obrazovanje i znanost, u istraživanje i razvoj ulaganja u ove sektore kao što sam rekla nisu trošak. To je investicija u našu budućnost, a svega toga ne vidimo u ovom proračunu i zato ga nećemo ni podržati. Zahvaljujem. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministri sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o rebalansu Proračuna za 2024. godinu, o izvršenju proračuna za prvih pola godine 2024. godine i naravno o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu. Prema izračunima Ministarstva financija u 2024. godini očekuje se ubrzanje realnog rasta BDP-a na 3,6% nakon rasta od 3,1% ostvarenog u prošloj godini. Prema izračunu povjerenstva koje je ovdje dosta često spominjano Povjerenstvo za fiskalnu politiku, odnosno predsjednici povjerenstva koja je to izjavila na Odboru za financije jučer ona čak očekuje rast BDP-a i do 4%. ovdje kolegica prije mene govorila je o 7 debelih i 7 mršavih godina. Nekako moja procjena je da je ovih 7 mršavih godina krenulo 2020. godine covidom, pa ja mislim da smo mi još uvijek u mršavim godinama. Međutim, jako dobro vodimo naše gospodarstvo i fiskalnu politiku, pa rezultati ukazuju na to da ste vi već pomislili da smo izašli ih tih 7 mršavih godina i da smo već u ovih 7 debelih godina, iako je tek prošlo 4 godine, a podsjetit ću bila je covid kriza, 2 potresa, energetska kriza. I kroz sve to smo tako dobro prošli da ste i vi već zaključili da smo u debelim godinama. dakle malo ću još govoriti o parametrima na osnovu kojih je uopće izrađen ovaj rebalans proračuna. Osobna potrošnja i bruto investicije u fiksni kapital bit će glavni pokretač rasta BDP-a u 2024. godini, a pozitivan doprinos očekuje se i od državne potrošnje, te promjene zaliha. Uz rast BDP-a očekuje se i usporavanje inflacije. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena bi u 2024. godini trebala usporiti na 3%, čemu će najviše doprinjeti ublažavanje inflacijskih pritisaka kod cijena hrane, kao i smanjenja temeljne inflacije. Tržište rada i nadalje karakteriziraju povoljna očekivanja u uvjetima prisutne neravnoteže između ponude i potražnje za radom, te povoljnih trendova migracijskog salda. Tako se u 2024.g. očekuje nastavak snažnog rasta broja zaposlenih po stopi od 3%, te bruto plaća zaposlenih u pravnim osobama dakle rast od čak 14,7%. Malo o samim prihodima i rashodima. Novim planom proračuna za 2024.g. ukupni prihodi iznose 30,3 milijarde eura, što je povećanje od 1,8 milijardi. Prihodi od poreza se povećavaju za 1,1, 440 prihodi od doprinosa i 191 milijun eura prihodi od imovine, to je u načelu tih 1,8 milijardi eura. Prihodi od poreza od dobiti, oni će iznosit 2,6 milijardi eura i veći su za 387 milijuna eura, rezultat je poslovanja poduzeća i banaka u prethodnoj godini odnosno uplate poreza na dobit prilikom njihovog završnog obračuna krajem travnja 2024.. Prihodi od poreza na dodanu vrijednost iznose 11,4 milijarde i veći su za 393,6 milijuna. Projekcija se temelji na kretanju osobne i turističke potrošnje, investicija, te socijalnih transfera u naravi do kraja godine. Prihodi od posebnih poreza i trošarina bilježe povećanje od 293 milijuna, iznose 2,8 milijardi eura, rezultat je očekivano kretanje potrošnje pojedinih trošarinskih proizvoda uzimajući u obzir i učinke izmjena propisa u oporezivanju energenata i električne energije. Prihodi od doprinosa, novim planom pojačavaju se za 440 milijuna eura, prihodi od pomoći iznose 3,2 milijarde eura i u odnosu na dosad planirane smanjuju se za 400,4 milijuna eura i to uslijed promijenjene dinamike provedbe projekata iz EU fondova, te mehanizma za oporavak i otpornost. Prihodi od imovine iznose 606 milijuna eura, što je povećanje od 121 milijun eura u odnosu na originalni plan Izmjene i dopune državnog proračuna vezano uz rashode, rashodi se povećavaju za 975 milijuna odnosno sada će bit 33,6 milijardi eura, na šta se ti povećani rashodi uglavnom troše. Najznačajnije povećanje odnosi se na naknadu razlike cijena energenata opskrbljivačima, te za provedbu drugih aktivnosti iz 6. i 7. paketa mjera Vlade RH za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena u iznosu od 603,8 milijuna eura, energenti su 596,6 milijuna eura, dizelsko gorivo 5,6 i jednokratno novčano primanje hrvatskih branitelja 1,6 milijuna eura. Rashodi za zaposlene uključujući i rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 574,3 milijuna eura. Izdvajanja vezana uz sanaciju štete od potresa u ukupnom iznosu od 177 milijuna eura. Socijalne pomoći i naknade u iznosu od 154 milijuna eura, u to se ubrajaju inkluzivni dodatak, zajamčena minimalna naknada, status roditelja njegovatelja i naknada za smještaj u u udomiteljsku obitelj. Doprinos RH u EU se također povećao za 75 milijuna eura. Nabava vojne opreme u iznosu od 64 milijuna, ulaganja u željeznicu 52, dodatni rodiljni dopust u iznosu od 25 milijuna eura, provedba Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2024.g. u iznosu od 15 milijuna eura, fiskalna održivost dječjih vrtića u iznosu od 13,3 milijuna eura i potporu Županijskim upravama za ceste od 10,7 milijuna eura. Rashodi koji se financiraju iz EU i ostalih izvora oni se izmjenama i dopunama smanjuju za 139,6 milijuna eura, kao rezultat s jedne strane smanjenja rashoda koji se financiraju iz EU za 583,4 milijuna eura, s druge strane osiguranje dodatnih sredstava za rast koeficijenata složenosti poslova u javnim službama za obračun plaća u sektoru zdravstva, te dodatnih sredstava za ustanove u zdravstvu financirane iz prihoda temeljem ugovornih odnosa s HZZO u iznosu od 443,8 milijuna eura. I kad to sve zbrojimo na strani prihoda i rashoda procjena manjka proračuna opće države iznosi odnosno očekuje se manjak u iznosu od 3,2 milijarde eura ili 3,9% BDP-a, što je 838 milijun eura manje od onoga što smo izvorno planirali planirali na početku godine odnosno na kraju prošle godine za ovu godinu. Manjak proračuna opće države prema ESA metodologiji projiciran je u iznosu od 2,2 milijarde ili 2,6% BDP-a. Temeljem kretanja fiskalnog salda proračuna opće države očekuje se da će udio javnog duga u BDP-u u 2024.g. zabilježiti smanjenje za 4,2% boda i to sa 63,1% BDP-a krajem 2023. na 58,9% BDP-a krajem 2024.g.. Time se udio javnog duga u BDP-u po prvi puta od 2010.g. bilježi ispod granice od 60% BDP-a. Ako malo pogledamo kako stojimo u odnosu na druge države EU onda javni dug u državama članicama EU dakle Hrvatska je ispod ovih 60%. Više od tih 60% javnog duga u BDP-u ima recimo Njemačka, Slovenija, Cipar, Mađarska, Austrija, Finska, Portugal, Belgija, Španjolska, Francuska, Italija, Grčka. Neću nabrajati ove koje imaju manje, naravno to su one ostale u EU koje nisam nabrojao. Slično je ako gledamo i manjak i višak proračuna opće države u odnosu na BDP, znači da ovih 2,6% za ovu godinu koji treba biti ispod 3% BDP-a. Evo sad mogu reć koji imaju manje od toga Češka, Nizozemska, Švedska, Litva, Luksemburg, Njemačka, Grčka, Portugal, Irska, Danska i Cipar, sve ostale imaju više od nas manjak u proračuna opće države. Na kraju osvrnuo bi se i na raspravu koju je imala kolegica Ahmetović jer je izgovoreno nešto što je skoro pa ne znam kako bi to ni nazvao, rekla je da je klinički dug koji se spominje u ovom izvještaju, a vezano uz HEP gdje se kompenzira taj dug koji je bio od strane HEP-a prema državi, da je to vraćanje duga Rusiji gdje to onda Rusija koristi za napade na Ukrajinu što je totalna nebuloza jer klinički dug nije dug prema Rusiji, to je bio dug Rusije prema bivšoj SFRJ, a onda sve republike SFRJ koje su sljedbenice SFRJ, država danas koje su nastale iz SFRJ su dobile dio tog duga. Taj dug je Hrvatska realizirala tako da je Rusija vratila to kroz opremu za TE u Sisku i to prije dosta godina, međutim taj dug je ostao od strane HEP-a prema državi i sad je ovim

bilancu HEP-a kao dug prema državi. Prema tome, ne znam od kud joj to da bi Hrvatska vraćala neki dug Rusiji, a da onda to Rusija koristi protiv Ukrajine, to je stvarno smiješno. I pošto imam još malo vremena mogu reć par rečenica i o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna, zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu smanjuje se za 2,2 milijarde eura i može se provesti do ukupnog iznosa od 5,6 milijardi eura. Planirani iznos zaduživanja izvanproračunskih korisnika povećava se za 315 milijuna eura i može se provesti u iznosu od 648 milijuna eura. I ono što je možda važno kod tog zakona, to je i ministar spominjo vidjelo se da je potrebno osigurati veće zaduženje lokalne samouprave prilikom provođenja raznih projekata koji se financiraju iz EU tako da je taj kriterij ukupnog zaduženja lokalne odnosno regionalne samouprave na nivou cijele Hrvatske podignut sa 5% na 6% što će njima olakšat podizanje kredita i provedbu svih projekata koje odrađuju. Zaključno mogu reći da ovaj proračun HDZ naravno podržava, parametri proračuna su nam takvi da nam mogu bit zavidne mnoge države koje u ovom trenutku imaju i manji rast BDP-a nego mi i veći dug države nego što mi imamo u postotku BDP-a, prema tome kreditni rejting A koji smo dobili jamac je da vodimo dobru financijsku politiku. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovani zastupnik Damir Bakić. Izvolite. **Bakić, Damir (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, poštovani državni tajniče Župan, poštovana glavna državna rizničarko Danijela Stepić, drage kolegice i kolege. Evo i našeg priloga raspravi, to su neki komentari neka zapažanja, neka pitanja. Kao što sam rekao jučer na odboru nije sve od jednake važnosti što ću reći i nije sve ni sa istim predznakom, počet ću najprije s onim što je apsolutno pozitivno. Dakle, prihodi se povećavaju za 1,8 milijardi, rashodi za otprilike jednu milijardu čime se zapravo deficit iz originalno predloženog proračuna predviđen za 4,09 milijardi spušta na 3,26 i i to je naravno pozitivno na više načina i apsolutno i u postotku. Dakle, ne samo što je i apsolutno deficit snižen nego se on sada procjenjuje i nižim u odnosu na BDP, a to implicira kad se malo bolje pogledaju brojke, implicira i rast BDP-a koji se u međuvremenu zapravo dogodio odnosno rast BDP-a koji se zapravo projicira malo bolje nego što je to bilo moguće u studenom prošle godine kad se proračun donosio. Ipak, ipak reći ću i ovo, to naravno nije službeni ili podatak koji se najčešće službeno navodi, al mislim da je dobro da si ga osvijestimo, ipak znači deficit proračuna zapravo iznosi 10% planiranih rashoda, dakle čak 10% naših planiranih troškova nije pokriveno planiranim prihodom. Prihodi od poreza se dižu značajno za preko 1,1 milijardi, ja ću samo spomenut sad je taj podatak da se prihodi od PDV-a mjereno prema prošloj godini i to prema, prema izvršenju u prošloj godini, dakle tu sad imamo egzaktne podatke, dakle prihodi od PDV-a mjereno prema izvršenu dižu se za 1,1 milijardu ili po prilici 11%. Međutim, s obzirom da je sve povezano u konačnici i ova rasprava je povezana, ja ću se isto tako referirati na još jednu stvar koje ovdje nema, nije predmet ove današnje rasprave, a mislim da je važno istaknuti, a to je da nemao poseban porez na dobit koje su ostvarile i ostvaruju komercijalne banke kamata na prekonoćne depozite koje im plaća HNB. Lani je iznos tih kamata bio 479 milijuna eura, ove godine premda je sasvim nedavno Europska središnja banka nešto snizila tu kamatnu stopu ja mislim naša je procjena da će se iznos tih kamata koje će HNB platiti popeti na preko 600 milijuna eura. Dalje, prihod od pomoći se spušta za približno 400 milijuna eura, a važno je reći i to je naravno fer naglasit da je, da je ta, neutralna po deficitu proračuna, dakle za toliko se smanjuju i planirani rashodi i planirani prihodi. I fer je reći da to smanjenje je ponekad uzorkovano i nekim objektivnim okolnostima. Međutim, tih okolnosti ima raznih u ovisnosti o tome što su ti projekti i iz kojih resora dolaze i sad zasluživalo bi detaljniji osvrt da se malo bolje pogleda što je što i što je zašto, ali ja ću se zadržati ovdje samo na nekim pitanjima iz područja znanosti i visokog obrazovanja, mislim da je to baš ono jako važno. Dakle, generalno govoreći o ulaganju u znanstveno istraživačku djelatnost u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih originalno bi bilo planirano 173 milijuna eura i sad se smanjuje za čitavih 120 milijuna eura. Sad tu postoje razni projekti za koje mislim da ih nema potrebe sve detaljno čitati npr. poput stvaranja okvira za privlačenje studenata istraživača u STEM i ICT područjima ili npr. projekta digitalne inovativne i zelene tehnologije ili možda još nekih drugih. Smanjuje se i proračun Hrvatske naklade za znanost za 5 milijuna ili za 11,5%. Međutim ono što smatram najvažnijim za istaknut u ovom momentu je činjenica da se smanjuje ono što se krije pod šifrom 768069 kapitalni projekt koji se zove reforma i jačanje kapaciteta javnog znanstvenog istraživačkog sektora za istraživanje i razvoj originalno je to bilo planirano 27,5 milijuna, a umanjuje se sada za čitavih 25 a šta je posrijedi o čemu se ustvari radi to je posebno bolno za nas koji dolazimo iz akademske zajednice jer je zapravo riječ o novcu koji je bio namijenjen sustavu programskih ugovora za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta. Mi znamo da su programski ugovori sa nekim znan… ili sa svima možda znanstvenim institutima potpisani, al sa sa sveučilištima zapravo nismo ni započeli taj proces ili bar se ne vidi da jesmo. A podsjetit ću mi smo sad već točno dvije, točno 2 godine udaljeniji od izglasavanja novog Zakona o viskom obrazovanju. Mi smo, mi smo dali potporu tom zakonu. Kompletna progresivna akademska zajednica je pozdravila uvođenje programskih ugovora i novi sustav financiranja naših sveučilišta. Za uzvrat smo dobili zapravo što? Neko nečinjenje koje se ne može pravdati objektivnim okolnostima ili potkapacitiranošću trenutnom potkapacitiranošću građevinske industrije ili ne znam čega. Naprosto nismo bili kadri učiniti ono što smo trebali učinit. I tu je ja bih rekao zaista na Ministarstvu znanosti i obrazovanja da da se o tome izjasni. Važan je i ovaj podatak doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja povećavaju se za 440 milijuna eura i sad će premašiti čak 5 milijardi eura u ovoj godini tako očekujemo. Treba primijetiti da je to zapravo u postotku povećanje za preko 9,5% i treba primijetiti da se zapravo sad izdvajanja za mirovine procjenjuju, mirovine iz prvog stupa na ukupno gledano 8,35 milijardi eura, tako nekako ispadnu brojke kad se pogleda 8,35 što je vjerovali ili ne točno 10% od projiciranog BDP-a, točno 10%, je ja mislim prosjek u EU. Ima zemalja koje izdvajaju i dosta više za mirovine. Naravno tu treba dodati i to da je projicirani prihod ili bolje rečeno projicirana masa uplaćenih doprinosa u drugi mirovinski stup za ovu godinu otprilike 1,5 milijarda eura, 1,5 milijarda eura pa možda i to treba dodati u sliku. S druge strane naravno adek… analogno se povećaju i doprinosi odnosno masa doprinosa zdravstvenih u plaćama u HZZO jer, jer i to za nekih 10,3% jer i to kao i rast maloprije ovih mirovinskih doprinosa naravno posljedica rasta plaća. Ono što donekle zbunjuje to sam bio rekao i jučer na odboru je činjenica da, da ta dva procentualna povećanja, povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, povećanje doprinosa za mirovinsko osiguranje se razliku za skoro cijeli postotni poen, a u biti to su oba ta povećanja su posljedica jednog te istog rasta plaća i faktički bi bilo za očekivat da su onda i i ti porasti isti. Naravno postoje, postoje izvjesne finese, postoje neka oslobođenja od plaćanja doprinosa ne bih sad možda u to ulazio detaljno, pa ipak ću reći i ovo što planovno nije predmet ove rasprave direktno, ali nas očekuje vrlo brzo ovdje u saboru u okviru paketa refor… poreznih izmjena. Ovo neće biti porezna izmjena, ali se dakle predlaže. Predlaže se gašenje mjere po kojoj se, po kojoj nema obveze uplate zdravstvenog osigu… zdravstvenog doprinosa tokom 5 godina za osiguranike koji su do 30 godina starosti prvi put zapošljavaju. prema nedavnoj prezentaciji koju je imao ministar Primorac u 2023. taj iznos ajmo reći nenaplaćenih doprinosa doprinosa za zdravstveno osiguranje bio po prilici 380 milijuna eura, možda se može reći, tako su neke procjene da bi to u ovoj godini moglo narasti i do 400 i na približno 450 milijuna eura i taj podatak svakako trebamo imati na umu kad ćemo uskoro o tome raspravljati. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine rastu za približno 100 milijuna eura, tu je zapravo zaista zanimljiv taj podatak da dio duga koji imamo prema HEP-u, a taj dug je nastao s dobrim razlogom jer je HEP po povlaštenoj cijeni ili subvencioniranoj cijeni prodavao električnu energiju poduzetnicima, dio tog duga je prebijen aktiviranjem tog potraživanja od 120 milijuna eura na ime opreme koju je Hrvatska država isporučila TE Sisak za gradnju treće faze. A od kud državi oprema? Država je tu opremu dobila tako što je Ruska Federacija u opremi platila neki stari pradavni … dug. Kolega Totgergeli je sve točno rekao, sve je baš tako, spominjem i ja to spominjem ne samo kao kuriozitet nego spominjem i kao ipak nešto što mislim da treba primijetiti da je od isporuke te robe, robe, ajmo tako reći koju je država isporučila HEP-u prošlo već možda 15 godina. I to stoji u bilanci i HEP-a i države sve sve to vrijeme, a nikada zapravo nismo imali priliku to saznati prije. I naravno da se nameće pitanje, ima li država još negdje u portfelju takvih džokera, takvih roba i usluga ili potraživanja? No dobro. Za kraj još samo dvije ili tri stvari. Platit ćemo devet milijuna eura više za nereciklirani plastični ambalažni otpad. A evo vam i konteksta, Odlukom Vijeća Europe br. 2021/770 svaka članica plaća godišnje 0,80 eura po kilogramu nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada i to ne za sav otpad. Mi kao članica koja je bila ispodprosječno razvijena nama je oprošteno na početku 16 milijuna i 250 kilograma, tolko nam je oprošteno tolko smijemo odbaciti i ne reciklirati nećemo platiti ništa, sve nakon toga plaćamo. U 2020. pardon u 2022. smo platili 20 milijuna eura, u 2023. 24 milijuna eura, sad smo planirali ponovo 24 barem da zaustavimo loše trendove, ali, ali planovi su bili divni međutim su se izjalovili i neće bit 24 nek će bit 33, dakle devet milijuna eura više. Kad se to preračuna u puste kilograme ne recikliranog plastičnog ambalažnog otpada, to vam zajedno izađe da ćemo mi u ovoj godini samo tako pobacati negdje 57 ili skoro 58 milijuna kilograma, samo u ovoj godini. Dakle, svaki stanovnik ove naše države RH, svaki stanovnik uključivo i tek rođene bebe tako će odbaciti po prilici ili skoro točno 15 kilograma takvog otpada ili ako vam je tako plastičnije kad već govorimo o plastici, svaki stanovnik RH će u svakom danu, u svakom danu odbaciti jednu litru onu plastičnu bocu koja se neće reciklirati. I ne samo da to sami sebi činimo, a mislim vrijeme bi bilo da se počnemo pitati zašto to sami sebi činimo, nego zato naravno i plaćamo mnogo novca. Evo devet milijuna eura više plaćamo u budžet EU. Nema opravdanja za tako nešto naravno i na potezu je resorno ministarstvo i sva ministarstva da počnemo energično ovu stavku skidat. I na kraju reći ću još i ovo, smanjuju se naknade građanima poput mirovina i dječjih doplataka zato što su sad te procjene naprosto preciznije i tu nemamo primjedbi, ali treba primijetiti da se smanjuje i pozicija za osobnu asistenciju i to za više od 50%. Ona se pak smanjuje zbog ajmo reći sporije dinamike prijava, al štogod bio razlog mislim treba vidjet šta je gdje je usko grlo i treba nekako energičnije taj novac koji je već i onako bio predviđen za potrebu s dobrim razlogom, za važnu potrebu treba energičnije taj novac za tu potrebu i upotrijebiti. Dakle, treba otklonit te administrativne smetnje

za jednu kratku stanku, bit će stvarno kratka do sad je 14,32 do 14,40.

Hvala